Kolegice i kolege želim vam dobar dan. Nastavljamo sa sjednicom i to sa: 5. Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013. godinu; Povjerenstvo je dostavilo izvješće na temelju članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Prijedlog akta ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav a uvodno će obrazložiti izvješće predsjednica povjerenstva gospođa Dalija Orešković. Izvolite. Uvaženi zastupnici i zastupnice Pravila o sukobu interesa uvedena su u pravni poredak Republike Hrvatske s ciljem jačanja integriteta, transparentnosti, objektivnosti i nepristranost u obnašanju javnih dužnosti ali i s ciljem jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti. Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa značajno je unaprijeđen institucionalni i pravni okvir za ostvarivanje zadaća iz nadležnosti povjerenstva. Utoliko što je povjerenstvo po prvi puta osnovano kao stalno samostalno i neovisno državno tijelo čiji članovi najmanje pet godina prije podnošenja kandidature za izbor na ovu javnu dužnost ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti smiju za vrijeme trajanja mandata sudjelovati u političkim aktivnostima. Iako je u prijelaznim i završnim odredbama novog zakona koji je stupio na snagu u ožujku 2011. godine bilo predviđeno da će se izbor predsjednika i članova povjerenstva obaviti u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu, članovi novog povjerenstva imenovani su tek krajem siječnja 2013. godine. Opis zatečenog stanja i sadržaj tema kojima se u okviru svog djelokruga rada i nadležnosti bavilo povjerenstvo u prošloj godini proizlaze iz činjenice da je novo povjerenstvo stupilo na dužnost nakon pauze duže od godinu dana u kojoj povjerenstvo kao institucija nije djelovalo. Naime, sukladno odredbama prethodno važećeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa povjerenstvo je imalo 11 članova. Od toga je 6 članova bilo birano iz redova zastupnika u Hrvatskom saboru pa je raspuštanjem 6. saziva Hrvatskoga sabora krajem 2011. godine onim članovima povjerenstva koji su dolazili iz redova saborskih zastupnika prestao mandat u povjerenstvu te je time povjerenstvo izgubilo kvorum potreban za donošenje odluka iz svoje nadležnosti. No i u ovom razdoblju od stupanja novog zakona na snagu u ožujku 2011. godine pa do kraja 2011. godine kada je povjerenstvo izgubilo kvorum moram reći da zbog činjenice da je raniji saziv povjerenstva djelovao više poput odbora a ne kao stalno tijelo odredbe novog zakona bile su razmatrane i primijenjene u relativno manjem broju predmeta je zbog toga sustavna praksa u primjeni novog zakona nije niti mogla biti razvijena. Pravni okvir za provođenje zadaća iz nadležnosti povjerenstva djelomično je izmijenjen nakon odluke Ustavnog suda u studenom 2012. godine kojom se povjerenstvu ukida dio ovlasti. unatoč ukidanju pojedinih odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa Ustavni sud je naglasio važnost pokretanja procesa djelotvorne implementacija Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Provođenje Zakona o sprječavanju sukoba interesa u svojoj biti svodi se na pitanje da li su se dužnosnici u obnašanju javne dužnosti pridržavali obaveza i ograničenja koje im taj zakon propisuje, da li su očuvali vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te da li su očuvali povjerenje građana. Izvještaj kojeg podnosim svjedoči o tome da razina upoznatosti dužnosnika sa odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa a time i razina poštivanja tog zakona u prošloj godini nije bila zadovoljavajuća. Unatoč zatečenim logističkim poteškoćama u smislu administrativne podkapacitiranosti osoblja u uredu povjerenstva, zatim ne postojanje nužnih informatičkih alata a niti razvijenih modela po kojima se odvijaju poslovni procesi povjerenstvo je prepoznalo da je prioritetni strateški cilj u prvoj godini mandata ostvariti pozitivan pomak u broju riješenih predmeta kako bi se inzistiranjem na poštivanju ovog zakona ujedno ostvario pomak i u pozicioniranju i izgradnji povjerenstva kao relativno mlade institucije u pravnom poretku Republike Hrvatske. Nakon dužeg razdoblja u kojem povjerenstvo nije djelovalo za provođenje pune implementacije novog zakona i ostvarivanje njegovih ciljeva bilo je presudno da povjerenstvo donosi odluke i to meritorne odluke u razdoblju u kojem dužnosnik još uvijek obnaša javnu dužnost te je time još uvijek u mogućnosti da poduzme određene mjere i radnje kojima svoje ponašanje usklađuje sa obvezama koje iz ovog zakona proizlaze. Stoga je povjerenstvo usporedno sa rješavanjem zatečenih i zaostalih a neriješenih predmeta postupalo i pokretalo postupke koji proizlaze iz aktualnih zbivanja smatrajući da se samo pravovremenom reakcijom može postići ona svrha koju povjerenstvo u svojem radu mora ostvariti. No pored djelotvorne implementacije Zakona o sprečavanju sukoba interesa povjerenstvo je bilo svjesno i potrebe i važnosti izgradnje povjerenja građana i u samo povjerenstvo kao instituciju. Stoga je povjerenstvo u prošloj godini pokrenulo veliki broj postupaka na temelju vlastitih saznanja o mogućem sukobu interesa s ciljem utvrđivanja, a potom i sankcioniranja istovjetnih povreda kako bi se na taj način uspostavio sustav jednakog postupanja prema svima te kako bi se uspostavili početni kriteriji za odmjeravanje vrste i visine sankcije. Povodom vlastitih saznanja povjerenstvo je u prošloj godini uglavnom pokretalo postupke zbog povrede zabrane članstva dužnosnika u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava te zbog propusta prijenosa upravljačkih prava koja proizlaze iz udjela u vlasništvu trgovačkih društava na povjerenika, obzirom da je do takvih saznanja povjerenstvo moglo doći relativno jednostavnom usporedbom podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju i onih podataka koji su upisani u sudskim registrima trgovačkih sudova. Tijekom prošle godine održano je sveukupno 37 javnih sjednica na kojima je povjerenstvo donijelo 118 odluka o pokretanju postupka te 25 odluka o nepokretanju postupka, s time da su se odluke o nepokretanju postupka donosile uglavnom zbog nenadležnosti povjerenstva. Od sveukupnog broja pokrenutih postupaka približno 1/3 pokrenuta je na temelju osnovanih, vjerodostojnih i neanonimnih prijava, a oko 2/3 postupaka povjerenstvo je pokrenulo na vlastitu inicijativu. U prošloj godini donijeto je i 66 meritornih odluka kojima se postupak pred povjerenstvom okončava. Od toga je u 58 odluka dužnosnicima izrečena sankcija zbog povrede odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa. U odnosu na težinu izrečenih sankcija ističem da su sankcije prošle godine ciljano bile lakše i niže. Naime, cilj postupaka koji su se provodili u prvoj godini u kojoj je započela puna primjena novog zakona bila je ta da se dužnosnicima skrene pažnja na sadržaj obaveza, ograničenja i zabrana koje iz ovog zakona proizlaze, kao i da se unaprijedi razumijevanje zakonskih pravila, ali i da se unaprijedi razumijevanje same svrhe postojanja povjerenstva, obzirom da su ovlasti povjerenstva prvenstveno zamišljene u svrhu promicanja dobrih praksi, a tek sporedno na represiju. Kroz praksu, koju je svojim odlukama stvaralo novo povjerenstvo u prošloj godini, bilo je potrebno poslati i poruku da utvrđeni sukob interesa kao i povreda odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa nema istu konotaciju kao i neko inkriminirano kazneno djelo. Naime, povreda Zakona o sprečavanju sukoba interesa predstavlja povredu odgovornost, povredu vjerodostojnosti u obnašanju javne dužnosti te je stoga primjereno da sankcije koje izriče povjerenstvo imaju manju težinu od onih sankcija koje se izriču u okviru kaznenog postupka i kaznenog prava. Povjerenstvo je u prvoj godini mandata prilikom izricanja sankcije obustave isplate dijela neto mjesečne plaće unutar zakonom propisanog raspona od 2 do 40 tisuća kuna dužnosnicima izricalo relativno niže sankcije s namjerom da se usporedno s razvojem prakse povjerenstva podiže i visina sankcija koje se izriču, zato da se na taj način one dužnosnike koji unatoč upozorenju koja proizlaze iz već provedenih postupaka, a nisu svoje ponašanje uskladili s odredbama zakona, da i nešto primjerenija i teža kazna. Posebno želim istaknuti da je u prošloj godini pored značajnog porasta u broju pokrenutih i riješenih predmeta ostvaren još veći napredak u broju danih mišljenja. U prošloj godini povjerenstvo je sveukupno dalo 201 obrazloženo mišljenje i očitovanje. Usporedbe radi, iz dostupnih podataka proizlazi da su sva ranija povjerenstva u svim prethodnim godinama zajedno donijela oko 150 mišljenja. Upravo kroz dana mišljenja i očitovanja čiji broj značajno premašuje broj postupaka sukoba interesa povjerenstvo je dokazalo svoju prvenstveno proaktivnu i preventivnu ulogu. Naime, kroz mišljenja i očitovanja povjerenstvo je postepeno gradilo sustav prepoznatljivih pravila i standarda kojima se definira način ponašanja koje se očekuje od onih koji obnašaju javne dužnosti. Time je povjerenstvo nastojalo da suhoparnim etičkim načelima da sadržaj u odnosu na konkretnu životnu situaciju. U prošloj godini povjerenstvo je provelo i edukaciju dužnosnika na razini lokalne i područne samouprave u sveukupno 8 županije. Bitnim smatram istaknuti da pojedini članovi povjerenstva sudjeluju u radu stručne radne skupine za ocjenu potrebe i izradu mogućih dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa, no povjerenstvo smatra da kvalitetni prijedlozi zahtijevaju vrijeme i temeljitu pripremu, a nužno proizlaziti iz iskustva u primjeni prava koje je, iz razloga koje sam već istaknula, u prošloj godini tek započelo. Na kraju, dužna sam nešto više reći o registrima. Načelo vladavine prava i legitimiteta pravnog poretka zahtijevaju određenost i preciznost pravne norme. Načelo pravne sigurnosti koja je između ostalog propisana i u članku 3. Ustava Republike Hrvatske nalaže da pravna norma mora biti dostupna adresatima i za njih predvidljiva kako bi oni na koje se pravna norma odnosi mogli znati konkretan sadržaj svojih prava i obveza te kako bi mogli na taj način uskladiti svoje ponašanje s onim što pravna norma njima nalaže. Takva preciznost i određenost pravne norme za sada ne proizlazi ako govorimo o krugu dužnosnika na koje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa odnosi. Povjerenstvo je nadležno između ostalog i za ustrojavanje registara potrebnih za primjenu ovog zakona. Najvažniji među tim registrima je upravo registar dužnosnika. Ustrojavanje registra dužnosnika jedna je od usvojenih ali neispunjenih mjera iz postojećeg Akcijskog plana uz Nacionalnu strategiju suzbijanja korupcije. Zbog dugog razdoblja neaktivnosti i nedjelovanja nadležnih državnih tijela, a pod time mislim na činjenicu da Hrvatski sabor nije postupio sukladno svojoj obvezi da Povjerenstvu dostavi popis osoba koje imenuje kao dužnosnike u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je u predmetima iz svoje nadležnosti donosio vlastita tumačenja o tome na koje se to dužnosti ovaj zakon odnosi kada se postupak odnosio na pojedinog obnašatelja dužnosti kojeg imenuje Hrvatski sabor. Pri tome je Povjerenstvo bilo itekako svjesno svih upozorenja koje je dao Ustavni sud o granicama nadležnosti, o prekoračenju nadležnosti i o uzurpaciji ovlasti. No, imajući na umu da je osnovna svrha Zakona o sprječavanju sukoba interesa jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti Povjerenstvo smatra da se takvo povjerenje ne može niti očekivati ukoliko institucije ne djeluju. Stoga Povjerenstvo smatra da je u ovlasti onog tijela koje je nadležno za primjenu pojedinog zakona implicitno sadržana i ovlast njegovog tumačenja. Povjerenstvo je u predmetima u kojima je postupalo u odnosu na obnašatelje dužnosti koje imenuje Hrvatski sabor nastojalo kroz svoja tumačenja definirati razloge i kriterije kojima bi se mogao opisati pravni termin imenovanje u smislu dužnosnika, te kako bi se na taj način između ostalog i Hrvatskom saboru dale smjernice o tome čime bi se trebalo rukovoditi prilikom donošenja odluke o tome da li je pojedino imenovanje, odnosno da li pojedina dužnost treba spadati u doseg pravila o sprječavanju sukoba interesa. Dana mišljenja, a osobito donesene odluke u predmetima u kojima se Povjerenstvo upustilo u autonomno tumačenje statusa obnašatelja javnih dužnosti trebale bi poslužiti kao snažan i neizbježan poticaj da se u javnom interesu, u interesu hrvatskih građana, a pogotovo u interesu samih dužnosnika krug onih na koje se ovaj zakon odnosi jasno definira. Uvaženi zastupnici i zastupnice vjerujem da je Povjerenstvo u prošloj godini dokazalo svoju neovisnost i nepristranost, te da je imuno na mogućnost instrumentaliziranja u dnevno političke svrhe. Stoga se nadam da ćete ovaj izvještaj usvojiti. (SDP)** Hvala lijepa. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Izvolite kolega. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Po prvi puta u 10, 11 godina pred Saborom je jedno izvješće koje nije puka statistika i nije samo izvješće o radu nekog od tijela koje po zakonu ima obavezu podnositi svoj izvještaj, nego se radi o jednom kvalitetnom izvještaju kojem je jako puno pažnje posvećeno stanju suštine problemima potrebnim promjenama koje moramo učiniti i stanju po meni jednog značajnog instituta sukoba interesa u praksi primjene i posljedicama. To je jedan od razloga zašto će klub Hrvatskih laburista i podržati ovo izvješće, jer dakle ne radi se o pukom izvještavanju o radu nego problematici u cjelini. U izvještaju Povjerenstvo upozorava i s pravom ističe da u Hrvatskoj institut sukoba interesa i uloga Povjerenstva još uvijek je često pogrešno shvaćena, nedovoljno ozbiljna i oni su to definirali da bi i mi u Saboru i svi u Hrvatskoj sukob interesa trebali razumjeti i tretirati kao predvorje korupcije. Zašto po mom sudu još uvijek nije dovoljno razvijena društvena svijest o važnosti sprječavanja sukoba interesa. Zato što ne postoji politička odgovornost. I uvjeren sam da tek kada prva ili prvi, dužnosnica ili dužnosnik na bilo kojem nivou budu razriješeni dužnosti zbog dokazanog sukoba interesa da će tek tada i to po odluci stranke ili tijela koje stoji iza predlaganja i imenovanja, tek tada će se ovaj institut početi ozbiljnije razumijevati, shvaćati i prihvaćati kao nedozvoljivo ponašanje. Društvena osuda i nulta tolerancija društva. Povjerenstvo dakle smatra da sve mjere i odluke koje oni donose bi trebalo iza sebe imati društvenu osudu neprihvatljivog ponašanja. Međutim, mi svjedočimo da poveliki broj dužnosnika koji su u ovom izvještajnom razdoblju ili prije toga imali dokazani sukob interesa ne samo da nisu doživjeli društvenu osudu, nego su na sljedećim izborima pobjeđivali na izborima bilo kao kandidati imenom i prezimenom ili su ih političke stranke uvrštavale na svoje liste i na sljedećim izborima. I kako onda možemo očekivati društvenu osudu ako je izostala politička osuda takvog neprihvatljivog ponašanja. Prije nekoliko godina ja sam predlagao izmjene zakona, da je dokazani sukob interesa zakonski osnov za prestanak mandata. I to je bilo odbijeno. Nakon toga je u zakon u prošlom mandatu ušla odredba da povjerenstvo ima ovlast predlagati opoziv odnosno razrješenje s dužnosti dužnosnika kojemu je sukob interesa dokazan, međutim Ustavni sud je stavio van snage taj dio odredbi zakona. Ovih dana aktualni su prijedlozi o tome da u izborno zakonodavstvo Hrvatske unesemo odredbe o zabrani kandidiranja onih građana koji imaju pravomoćne sudske presude do isteka roka rehabilitacije pa je ovo možda prilika da tu temu proširimo i na zabranu kandidiranja onih koji su u dokazanom sukobu interesa svjestan da opet nećemo riješiti problem u cjelini jer Hrvatska ima ozbiljniji problem kako riješiti probleme s onim dužnosnicima koji su već izabrani, a u međuvremenu su se našli s one strane zakona, ne prestaje im mandat po sili zakona, upravljaju resorima za koje su izabrani iz istražnih zatvora, primaju pune plaće i neki su čak bili u bijegu pred hrvatskim pravosuđem. Ali ono što želim provjeriti, naprosto šokantno, činjenicu u ožujku 2011. došlo je do promjene zakona, bio je rok da Sabor izabere novo povjerenstvo u roku od 90 dana, dakle u lipnju 2011. je trebalo biti konstituirano povjerenstvo po novom zakonu. Do kraja 2011., cijelu 2012., do veljače 2013. povjerenstvo u ovom sastavu nije postojalo. Kakvu smo poruku poslali u kontekstu društvene osude i tretiranja instituta sukoba interesa činjenicom da više od godinu i pol dana Hrvatski sabor nije izvršio izbor članova povjerenstva? Tko je kriv za to? Zakonom o sprečavanju sukoba interesa nisu propisani rokovi niti kriteriji redoslijeda postupanja, stoji u izvještaju povjerenstva. Dakle, radi se o jednoj normativnoj praznini koja zahtjeva popravak zakona. To je prvi prijedlog ili upozorenje o normativnoj praznini u zakonu. Dužnosnici i izvještaji o imovinskom stanju, posebice na području lokalne i regionalne samouprave, njihova članstva u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društva, upravnih vijeća, ustanova i prijenosa upravljačkih prava u trgovačkim društvima je bio pa skoro najveći broj predmeta s kojim se povjerenstvo bavilo. I oni su ustanovili da je najčešći uzrok ulaska u sukob interesa bila neupućenost. Kako netko tko je dužnosnik može biti neupućen u zakone RH? Da li neupućenost, povjerenstvo je postupalo da neupućenost nije prihvaćalo kao opravdanje ili razlog, dakle ako su dužnosnici neupućeni u zakone onda doista teško možemo očekivati društvenu osudu građana koji još manje mogu znati i poznavati te zakone. 58 odluka o sankcijama obustave od plaće je povjerenstvo donijelo u 2013., a iznos te obustave je 294 tisuće kuna od kojih se 76 tisuća kuna neće moći naplatiti. Zašto? Zato što u zakonu stoji da se radi o obustavi plaće dužnosnika koju prima dok je dužnosnik. Ako je u međuvremenu prestao biti dužnosnik i više ne prima plaću kao dužnosnik ili ako je volonter onda očito ne dolazi pod udar sankcije obustave plaće jer se ovdje primjenjuje ili odstupa od općeg sustava izvršenje novčanih kazni. To je također točka normativnog propusta koja traži zakonski popravak. ne razumijem kako se moglo dogoditi da samo kod ovog sankcioniranja novčanog dolazi do takvog propusta da je definirana samo plaća dužnosnika kada se radi o novčanoj kazni. 2013. povjerenstvo je dalo 201 mišljenje, očitovanje, a svi sazivi prije toga 150. To je za pohvaliti, i nadam se da ova mišljenja i očitovanja povjerenstva dužnosnici na koje se odnosilo su poštivali i da su ona bila korisna i onim dužnosnicima koji su ih pročitali i mogli iz toga nešto naučiti. Ono što bih želio pitati i dobiti jasan odgovor, Porezna uprava i provjera imovinskog stanja. 192 zahtjeva na koje je odgovoreno samo manji dio ili 92, ne znam sad dal' sam krivo si zapisao. Razumijem da je Porezna uprava zatrpana mnogim predmetima, ali provjera podataka koju povjerenstvo od Porezne uprave traži u vezi imovinskog stanja bi trebala imati prioritet. U izvješću se spominje, pazite sada ovo, da na upit povjerenstva Hrvatski sabor nije odgovorio na poziv Povjerenstva, popis dužnosnika na koje se odnosi ovaj zakon. Dakle, Hrvatski sabor nije odgovorio na poziv Povjerenstva na koje se dužnosnike u Saboru primjenjuje ovaj zakon. Bilo bi veoma interesantno, ja bih zaista volio da je Povjerenstvo donijelo sankciju odgovornoj osobi u Hrvatskom saboru, … od plaće zbog ne odgovaranja na poziv. još mogući problem, a predsjednica je Povjerenstva je o tome u uvodu govorila, da postoji spor oko tumačenja imenovani ili imenovanja kao dužnosnik. To je također područje jer zakon nije precizno u tome definiran, koje zahtjeva zakonodavni popravak. Kadrovska ekipiranost ureda u 2013. nije bila dobra, izražavam nadu da je u 2014. to popravljeno. Tehnička opremljenost ureda Povjerenstva nije bila zadovoljavajuća i pitam da li se nešto u ovoj godini promijenili i da li tu stvari idu na bolje? I završavam sljedećim. Vlada je u svojem mišljenju u ovom izvještaju, a i u izvještaju na stranici 13 piše da je u Ministarstvu uprave formirano Stručno povjerenstvo u cilju ocjene potreba i izrada mogućih izmjena i dopuna zakona. Dakle, samo povjerenstvo upućuje na potrebu da se zakon mijenja, dopunjuje i čisti, Vlada je očito prihvatila takvo stajalište, predsjednica Povjerenstva je rekla da te prijedloge koje će dati u sklopu stručne skupine koja je pri ministarstvu, želi temeljiti na što više iskustva u radu, ali sam primjetio da je na Upravnom sudu završilo 15 predmeta, 15 žalbi ili 12. 15 predmeta. Zanima je koliko je Upravni sud riješio tih predmeta koje bi mogle poslužiti kao dobar temelj za predlaganje popravka tog zakona i bilo bi po meni upitno da prihvaćajući ovo izvješće Sabor svojim zaključkom ipak definira krajnji rok do kada bi Vlada trebala predložiti izmjene i dopune popravljanja popravljanja ovog zakona, kako u izvještajima za sljedeće godine se ne bi moralo konstatirati da postoje 6 značajnih pravnih praznina, a posebice zbog toga, dakle vraćam se na početak kako bi u Hrvatskoj konačno počeli svi ispravno shvaćati, tumačiti i primjenjivati institut sukoba interesa. U ime Kluba zastupnika HNS-a, kolega Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Gospođo predsjednice Povjerenstva, kolegice i kolege. Nema nikakve sumnje da je sukob interesa kao pojam, kao jedan fenomen, možda ne predvorje korupcije, nego čak u mnogim slučajevima i jedan od stupova na kojima korupcija počiva. Uz kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti, vjerojatno najviše otvara prostor da se koruptivna djela pretvore u praksu i zato je iznimno važno što smo dobili prvo praktički cjelovito analitičko izvješće koje je instruktivno od povjerenstva koje je sada profesionalno. Nema nikakve sumnje da je naša praksa pokazala da je cijelo područje kojim se regulira ovo pitanje sukoba interesa prije svega bilo povod za različite politikantske inicijative politikantske inicijative i natezanja, a zatim i da je postojeći sustav onako kako je posložen vrlo solidna podloga za optuživanje kome Povjerenstvo pogoduje, a kome šteti. No, u ovome izvješću nalazimo sve elemente za zatvaranje puzzle ili mozaika kad se govori o tome što valja napraviti od strane zakonodavca da se ovo trajno, stabilno, transparentno i pametno uredi. uredi. Praksa je pokazala da ako krenete od tehničke stvari, a to je obrazac, imamo suluda rješenja. Dakle, postojeći obrazac kojim se prijavljuje imovina dužnosnika apsolutno je neupotrebljiv. Krive kategorije ima, neke uopće ne navodi i što je najgore od svega, mora se ručno ispisivati što znači da Povjerenstvo mora ručno prenositi podatke u bazu podataka. Pa živimo u 21. stoljeću, a mi još uvijek imamo ogroman pritisak na Povjerenstvo nakon svakih izbora, osobito lokalnih kada tisuće i tisuće obrazaca dođu, Povjerenstvo gotovo da se ne može ničim drugim baviti nego unošenjem podataka u bazu. Dakle, već od tog prvog koraka, prijave, unosa podataka mi imamo temeljni problem. Nadalje, postojeća rješenja obvezuju Povjerenstvo da radi samo i isključivo na otvorenim sjednicama. Bilo kakva rasprava o inicijativi da se pokrene postupak utvrđivanja potencijalnog sukoba interesa, automatski se u dijelu javnosti tumači kao da se radi već o gotovoj stvari. Čim se spomene nečije ime po određenoj prijavi dio javnosti odmah to percipira čim je povjerenstvo to stavilo na dnevni red radi se o eklatantnom sukobu interesa i gotova stvar. Taj dio javnosti kasnije ne prati što je povjerenstvo utvrdilo, što je zaključilo, kakvo je rješenje donijelo, ostaj onaj prvi dojam i to je veliko opterećenje upravo samome povjerenstvu jer praktički cijeli postupak vodi gotovo kao javno suđenje. Primjena propisa o kojemu je ovdje riječ bitno je otežana. Naime, i ovo izvješće govori da je Zakon o sprečavanju sukoba interesa u mnogim svojim elementima nejasan, neprecizan, dakle nedorečen i da kao takav predstavlja pravne norme koje nisu jasne. Što može napraviti povjerenstvo u takvim uvjetima? Ili primijeniti krajnje liberalni otvoreni pristup pa vrlo relaksirano primjenjivati odredbe koje nisu jasne ili ih primjenjivati vrlo konzervativno i dosljedno u najkonzervativnijem smislu riječi za što se povjerenstvo odlučilo, prije svega čuvajući sebe od potencijalnih optužbi da nekomu pogoduje. Ali takav oblik konzervativne primjene nedorečenoga propisa ostavlja veliki broj dvojbi u javnosti. I s druge strane ponavlja stalno poruku zakonodavcu izvolite promijeniti propise. Ako je 2011., dakle prije tri godine Ustavni sud ukinuo jedan uvjetno rečeno provedbeni akt smatrajući da povjerenstvo nema pravo donositi takve provedbene akte jer time ugrožava potencijalni prostor slobode i za dužnosnike nego da to mora napraviti zakonodavac u samome zakonu, a mi nismo ništa napravili u tri godine da se taj zakon promijeni, što smo mi zapravo onda prouzročili? Kontinuum pravne nesigurnosti, kontinuum prostora u kojemu se može bilo koga oblatiti za bilo šta i natjerati povjerenstvo da postupa po tome u nedorečenim uvjetima. Ovo je izvješće katalog primjedbi i sugestija zakonodavcu da propis usavrši. Praksa je pokazala u čitavome nizu primjera da je zakon zastario, da ima nekoliko instituta koji su teško provedivi, da ima čitav niz potpuno nejasnih odredbi i da se neke odredbe moraju tako ekstenzivno tumačiti da više nema nikakve logike. Kakva je naime logika da se prozivaju dužnosnici koji su članovi određenih tijela po sili zakona? Ako je Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama definirano da su zastupnici nacionalnih manjina članovi Vijeća nacionalnih manjina, kakve logike ima onda propitivati te ljude zašto su u tom vijeću i otvarati prostor raspravama jesu li oni u sukobu interesa jer Vijeće za nacionalne manjine ipso factora raspolaže sredstvima koje se dijele udrugama za programe nacionalnih manjina. Oni nemaju nikakvu drugu alternativu jer je njihova zakonska obveza biti članovima vijeća. Ima takvih slučajeva jako mnogo. Po zakonu kakav je sada na snazi svako onaj koga imenuje Hrvatski sabor pa makar i u Povjerenstvo za dodjeljivanje državne nagrade je državni dužnosnik, to je smiješno. Povjerenstvo je eksplicite upozorilo, ne samo da zakonodavac nije poslušao Ustavni sud iz 2011.nego 2011.nego jednako tako da nismo dostavili na vrijeme niti registar dužnosnika. Vlada je to napravila doduše na način za kojega povjerenstvo smatra da nije cjelovit pa je tražila u tom smislu pojašnjenja, odnosno zatražila je očitovanje o vjerodostojnosti dostavljenog popisa, odnosno njegov ispravak ili dopunu. Ali jednako tako ovim izvješćem nas upozorava da valja daljnje razraditi postupovne odredbe, uvesti eventualno pojedine nove institute kao što su rokovi postupanja, zastara pokretanja i vođenja postupka nakon što je dužnosnik prestao obnašati javnu dužnost, kao i uvođenje izvjesnih promjena u načinu izvršenja sankcija povjerenstva. Postojeći propis o kojemu je ovdje riječ i o kojemu izvještava o čijoj provedbi izvještava ovo povjerenstvo između ostaloga podrazumijeva da članovi uprava državnih tvrtki ne smiju sjediti u nadzornim odborima tvrtki kćeri koja su osnova ta državna poduzeća. To je potpuno nelogično i svi su oni automatski u sukobu interesa. Pa čije je to poduzeće? Kome je država preko nadležnih tijela povjerila da upravljaju i osnivaju takva poduzeća? Što bi to značilo? To onemogućava funkcioniranje velikih sustava, uvođenjem novih ljudi koje dodatno treba platiti, a ne radi se o sukobu interesa jer tvrtka kćer ispunjava interes tvrtke majke zato je i osnovana. Nadalje, kada se govori o definiciji sukoba interesa kaže se nema sukoba javno, javno, nego samo javno, privatno. Jeli to doista tako? Pa zar nije moguće s razine županije i sa razine države ostvariti takav sukob interesa koji će pogodovati određenoj županiji? Jest. Mi smo imali takav slučaj u Zagrebačkoj županiji gdje je predsjednik Uprave Hrvatskih voda sjedio u županijskom poglavarstvu. Županijsko poglavarstvo donosilo program koje su Hrvatske vode usvajale, dakle ista osoba je radila jedno i drugo. Tadašnje povjerenstvo je reklo nema sukoba interesa jer to vam je javno, javno, a zapravo takvim ponašanjem oštećeni su mnogi drugi bez obzira radilo se o općinama i gradovima koji su imali određene pretenzije, radi se prije svega o osnivanju kolege kolege iz Turopolja će znati, osnivanju Vodoopskrbe Zagrebačke županije, fantomske tvrtke koja nikada nije stekla bonitet ali uredno gospodari izvorištima pitke vode u Turopolju. U svakome slučaju, dakle postoji čitav niz pitanja zbog kojega mi u Hrvatskoj narodnoj stranci-Liberanim demokratima odavde, sa ove govornice pozivamo Vladu da odmah pristupi izmjenama i dopunama ovoga zakona. Već smo čuli postoji stručna radna skupina Vlade Republike Hrvatske u kojoj sjede i predstavnici povjerenstva, razgovaraju o svim tim detaljima koji su sporni i konačno je vrijeme da onda produkt svojih razgovara predstave kao izmjene i dopune zakona. Hoćemo li i dalje prolongirati naše obveze koje nam je utvrdio Ustavni sud 2011. koji utvrđuje praksa iz 2013., nema potrebe. Pozivamo Vladu da predloži Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa a podržati ćemo ovo izvješće. Hvala lijepo. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi kolega zastupniče, slažem se sa vama da treba žurno promijeniti u izmjene i dopune ovog zakona zbog nekoliko razloga. Sjetimo se samo vremena kada smo u poglavlju 23. prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju velikom brzinom donosili ovaj zakon, velikom brzinom pokušali birati povjerenstvo, to je negdje bilo 2011. godine i sada samo prvi puta izabrali povjerenstvo na način za koji se slažem da je to u redu. I treba dati ovlasti povjerenstvu koje je dobilo, tu se slažem. Isto tako educirati ljude na svim razinama, ponekad se dužnosnik nađe u sukobu interesa da to ni ne zna. A isto tako se pojavi u medijima ili u informativnim emisijama središnjih dnevnika da to isto tako ne zna. Pa onda jedna pravna praznina koja se događa oko djelovanja povjerenstva, dužnosnika koje se nađu trebamo riješiti zakonom. Naime, podsjetiti ću da je zbog brzine ulaska Hrvatske u Europsku uniju bilo potrebno hitno donijeti zakon a u međuvremenu dužnosnici koji su bili u nadzornim odborima državnih tvrtki našli su se do razrješenja kada ih je Vlada Republike Hrvatske razriješila u članstvima nadzornih odbora …/Govornik se ne razumije./… djelovati uopće 8 mjeseci do godinu dana nakon što je zakon godinu dana unazad stupio na snagu. Znači silom zakona nađemo se u sukobu interesa. Pa se slažem da imamo konačno jedan cjeloviti zakon ako treba biti i novi jer novo povjerenstvo koje radi na slučajevima ima itekako iskustva gdje treba dati svoj doprinos tome da Hrvatski sabor i mi zastupnici donesemo jedan pravi zakon koji će biti u svim svojim smjerovima i dijelovima ispravan jer ne radi se to o opipljivoj stvari, ispadnete zla osoba i zločesta da kršite zakon a da to i ne znate. Prema tome edukacija, popunjavanje pravnih praznina, novi zakon i apsolutna provedba, tu dajem potpunu podršku vašoj raspravi ali i Povjerenstvu o sukobu interesa. Hvala.

da za promjenu zakona valja imati širi konsenzus u protivnome dolazimo u ono područje u kojemu će netko nekoga optuživati mijenjate zakon zbog nekih svojih interesa. Ovdje je potpuno jasno da se radi o logičnim stvarima za koje Hrvatski sabor mora imati senzibilnost i shvatiti svoju obvezu i zato smo pozvali Vladu da što prije odradi ovaj prvi dio a to je izrada prijedloga promjena, izmjena i dopuna zakona. Dakle pozivam sve kolege i iz HDSSB-a i iz HDZ-a i SDP-a, svih drugih stranaka, oko ovoga postignimo konsenzus, ovo je važno pitanje, ono je obzirom na to da je bilo i predmet naših pregovora već samim tim važna priča o našoj vjerodostojnosti da li mi kao državni dužnosnici širimo prostor koruptivnosti ili ga sužavamo. Da li unosimo jasne pravne norme ili unosimo kao. Sada je prilika da to riješimo. I ja se nadam da ćemo se svi dogovoriti oko ključnih stvari koje valja izmijeniti u ovom zakonu kako bi funkcionalno neke stvari poboljšali, kako bi razriješili određene dvojbe i što je važno uklonili logičke zamke koje danas imamo a i one koje smo na brzinu možda tada donijeli iako su nas, nema nikakve dvojbe i oko toga i tada upozoravali da neke stvari pretvrdo stavljamo unutra i da treba u tom smislu biti liberalniji odnosno više imati doticaja sa stvarnim, realnim situacijama. Jer ako netko kao što je slučaj recimo nekih državnih dužnosnika koji Vladu zastupaju u određenim stvarima ne mogu biti imenovani recimo u neko trgovačko društvo u državnom vlasništvu i to niti 6 mjeseci nakon završetka svog mandata onda se tu radi o sprječavanju Vlade da ostvaruje interese Republike Hrvatske u određenim pitanjima. Hvala. U ime kluba SDP-a, kolegica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegeice. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospođo predsjednice povjerenstva, kolegice i kolege. Problemi prepoznavanja sukoba interesa i upravljanje sukobom interesa spadaju među najbitnije elemente stvaranja povjerenja građana u javni sektor i javne institucije. Sukob interesa je temelj korupcije iako ga ne treba samo po sebi miješati sa korupcijom. Samopostojanje ili potencijalno postojanje sukoba interesa trebalo bi pobuditi sumnju u korupciju. Dakle, dobra politika sprječavanja sukoba interesa stvara uvjete za dobru antikorupcijsku strategiju. Učinkovita borba protiv sukoba interesa ključna je za borbu protiv korupcije ili sukobe interesa lako identificirati, lako ih je dokumentirati i lako ih je procesuirati unutar demokratskih pravnih postupaka. Nasuprot tome kaznena djela korupcije zahtijevaju složene pravne postupke za istragu, dokazivanje, kazneno gonjenje i donošenje presude. Pored toga borba protiv sukoba interesa učinkovito sprječava ozbiljnu štetu koju obično uzrokuje korupcija. borba protiv sukoba interesa je ključ za uspješnu borbu protiv korupcije. Bilo koja antikorupcijska politika mora staviti jednako snažan naglasak na borbu protiv sukoba interesa, kao i na borbu protiv korupcije i njezinih posljedica. I kao što zbog naprijed navedenog snažan naglasak mora biti na borbi protiv sukoba interesa, tako i ovo izvješće treba zaokupiti našu punu pažnju i zato ovo izvješće treba gledati u svjetlu i sadašnjeg zakonskog okvira i dobivenih odgovora da li je ekipirano povjerenstvo izvuklo maksimum iz tih okvira. Naravno da je ovo izvješće daleko podložnije analizi nego prethodno zbog objektivnih okolnosti. Naravno da kao što je i moj prethodnik rekao je ovo izvješće katalog sugestija koji doista pokazuju da treba postojati konsenzus za unapređenje zakonodavnog okvira i naravno da je dalo mnoge odgovore u pravcu što je potrebno još napraviti kako bi ovo neovisno državno tijelo dalo svoj puni doprinos borbi protiv sukoba interesa, unapređenju politike upravljanja sukobom interesa te edukaciji. Ali isto tako smatramo da je trebalo dati još neke odgovore koje u ovom izvješću ne nalazimo. I to je upravo na tragu onoga što smo čuli od predsjednice povjerenstva, da kao što treba jačati povjerenje građana u javne ovlasti i javne institucije, mora postojati i jako povjerenje građana u samu instituciju povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa i zato su neki odgovori po našem mišljenju izuzetno važni. Jedno od pitanja koje bismo svakako voljeli vidjeti, koje postavljamo ovdje i svakako bismo odgovor voljeli čuti ili vidjeti u jednom od narednih izvješća povjerenstva je podatak koliko koliko povjerenstvo godišnje obradi imovinskih kartica. Kolega Lesar je rekao da je dobro što ovo izvješće nema suhoparne statističke podatke i slažem se da je ono doista kvalitetno u smislu što daje puno sugestija u kom smislu treba unapređivati, ali i određene statističke podatke bi bilo dobro da nalazimo i u samom izvješću. Ono što svakako bismo voljeli znati je da li se tijekom rada povjerenstva u pojedinim predmetima utvrdila sumnja ili otkrilo koruptivno djelo i ukoliko je da li je takav predmet poslan USKOK-u ako je, koliko predmeta je predano USKOK-u. vjerojatno nećete moći danas dati ali vjerujemo da ćemo navedene podatke moći pronaći u sljedećem izvješću koje ćete podnositi ovom Visokom domu, ali vjerujem da ćete nam moći odgovoriti na neusklađenost određenih podataka. Naime, u prilogu ovog izvješća prikazan je kao što kažete na kraju izvješća sažeti prikaz danih mišljenja i donesenih odluka u 2013. godini. Prema tom sažetom prikazu u 2013. izvješće izvješće u predmetima sukoba interesa riješeno je 223 predmeta, od čega 16 predmeta iz 2011., 13 predmeta iz 2012. i čak 194 iz 2013. Iz tih podataka imamo dva pitanja. Prvo pitanje je da li su riješeni svi stari predmeti, s obzirom na udio starih predmeta iz 2011. i 2012. u odnosu na 2013. Drugi dio pitanja odnosi se na usporedbu tih podataka s podacima sa 6 strane izvješća povjerenstva. Naime, na stranici 6 izvješća navodite broj neriješenih, brojkom je to 38 predmeta sukoba interesa koji je primopredajnim zapisnikom povjerenstvo preuzelo od ranijeg saziva i uz broj predmeta navodite brojeve preuzetih predmeta. Iz tih podataka preuzetih predmeta proizlazi da je najstariji preuzeti predmet iz 2010. i s obzirom da on nije u prikazu danih mišljenja i donesenih odluka u 2013. pitanje je znači li to da najstariji predmet u radu povjerenstva do danas nije riješen. Da li je moguće da do danas nije riješen predmet vezan za sukob interesa iz 2010. godine i koji je to kriterij u neimanju kriterija u redoslijedu rješavanja predmeta. Niti Zakon o sudovima nema normirane kriterije kojim redoslijedom će se rješavati sudski predmeti. Pa priroda stvari valjda prioritet u rješavanju imaju stari predmeti, a u sukobu interesa predmet iz 2010. mislim da ne treba zakonski normirati da bi taj predmet trebao imati prioritet u rješavanju. Iz tih podataka nadalje proizlazi da ste od ranijeg saziva preuzeli 15 predmeta iz 2011., a iz prikaza riješenih predmeta u 2013. proizlazi da je riješeno 16 predmeta iz 2011. Kako je moguće da ste iz 2011. riješili više predmeta nego što ste preuzeli onako kako ste zapisnički konstatirali? Što se tiče 2012. godine preuzeli ste 13 predmeta i riješili 13 predmeta u 2013. godini, što bi zaključno moglo značiti da je ostao jedan neriješeni stari predmet, ako 2013. nećemo smatrati starim predmetima i to onaj iz 2010. Da li je to tako i ako je, zašto je neriješen najstariji predmet pa možemo čak i reći tko je imenom i prezimenom iza broja najstarijeg predmeta iz 2010. godine, ako je neriješen. Ono što bismo svakako isto tako volili vidjeti u izvješću a to su i neki financijski pokazatelji, odnosno Povjerenstvo kao tijelo javne vlasti ima svoj proračun koji na određene svoje potrebe, materijalne troškove ovakve ili onakve troši ta sredstva. Mi bismo voljeli vidjeti u koje svrhe i za što su određena sredstva utrošena. Ono naravno što svakako ohrabruje u borbi protiv sukoba interesa je kao što smo i od prethodnika čuli, a i od same predsjednice Povjerenstva je veliki porast obrazloženih mišljenja i očitovanja u odnosu na prethodne godine što ukazuje da ipak ako ustrajemo kako u borbi protiv sukoba interesa, tako i u borbi protiv korupcije polako, ali sigurno raste svijest o važnosti upravljanja sukoba interesa i pravilno shvaćanje svrhe i uloga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime kluba nezavisnih zastupnika kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin. Kolega Grubišić, izvolite.

Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, predsjednice Povjerenstva za sukob interesa. Uključujem se rado u ovu raspravu i nastojao sam pratiti pažljivo izlaganje predsjednice Povjerenstva. Dosadašnja rasprava je ukazala da postoji jedan pravni vakuum kojega bi trebalo razriješiti na jedan dostojanstven i objektivan način. Ali ja ne bih toliko u to ulazio ne smatrajući da to nije važno, to je važno. Ali bih rekao da je predsjednica Povjerenstva uz pravne alate koji su joj bili na raspolaganju sastavila vrlo korektno izvješće. na što bih ja ukazao, a to je da osim pravnih normi koje su važne potrebno je naglasiti i važnost etičkih i moralnih normi u djelovanju Povjerenstva. Naime, nama se događaju stvari koje su i slijepcima očite, a mi ne reagiramo jer postoje zakonske procedure na koje se dotični mogu osloniti i opravdati svoje činjenje, odnosno svoje nečinjenje. Dakle, potrebno je to smo već u Građanskom forumu Hrvatske 2004. godine naglasili da su Hrvatskoj potrebne korjenite promjene kako političke, tako i moralno etičke norme. Stoga se slažem sa izjavom prošlih dana aktualnog predsjednika države gospodina Josipovića što ne znači davanje podrške njegovoj kandidaturi, ali ukazujem da je rekao da su Hrvatskoj potrebne i institucionalne korjenite promjene. Bez promjene institucionalnih odredbi Hrvatska kako on kaže, a ja se slažem neće moći izaći iz krize u koju je duboko zašla. Pred ovim Saborom dakle stoji jedan zadatak bez obzira kako će proći ustavne promjene, da baziramo svoj rad ne samo na pravnim normama i regulativi, pravnoj regulativi, nego i na etičkim, moralnim normama. Tu bih citirao jednog starog grčkog mudraca koji je rekao: "Za budućnost grada važnija su pravila po kojima građani žive, nego zidine oko grada." To ja isto smatram za Hrvatsku da su joj potrebne moralne i etičke norme kako bi izašla iz svoje krize, a ne samo i ne toliko pravni sustav. Daljnje razmišljanje o ovoj temi nastavit će gospodin Damir Kajin kako mi obično pokušavamo raditi u Klubu

poštovana gospođo zastupnici, da kao što smo čuli ovo izvješće je manje-više korektno izvješće. Ja ću najprije citirati jedan dio na strani 5. koji doslovce glasi da administrativna podkapacitiranost stručne službe Povjerenstva i neadekvatna logistička podrška u smislu potrebnih informatičkih alata za rad bili su bitna odrednica i jedan od glavnih problema s kojima se novo izabrano Povjerenstvo suočilo na početku mandata. da ovo tijelo nije podkapacitirano, nije ne daj Bože misliti da ja mislim da ovo tijelo nam ne treba. Dapače, ono nam ne treba. Ali nam jednako tako trebaju i neovisne druge institucije počev od DORH-a, jedna učinkovita policija. Jednom riječju službe koje će se baviti korupcijom, koje će se baviti kriminalom, koje će se baviti sigurnošću građana i svakako postojanošću institucija. Zašto sam citirao ovaj dio sa strane 5. jer na istoj toj strani stoji da u trenutku stupanja na dužnost novo izabranih članova Povjerenstva u uredu Povjerenstva koji kao stručna služba obavlja stručne administrativne tehničke poslove bilo je zaposleno 8 službenika i to predstojnik ureda, tajnica, administrativna tajnica, dvije stručne referentice te svega tri savjetnika i to jedan savjetnik ekonomske struke, a dva savjetnika pravne struke. Samo usporedbe radi u Istri mi dolje imamo jednu famoznu Zakladu za civilno društvo, a znate koliko tamo ljudi radi? 7. Što rade? Ništa ne rade. Imaju čak i glasnogovornika, ima zaposlenih ta zaklada ljudi kao zaklada recimo jednog Alfreda Nobela koja dodjeljuje na godinu što ja znam 10, 15 ili 20 Nobelovih nagrada i mora proučiti sve stručne radove na području znanosti, medicine, politike, književnosti, ekonomije i tome slično. Želim citirati i ovo sa strane 7. gdje se doslovce kaže da tijekom 2013. na sveukupno 37 održanih javnih sjednica povjerenstvo je donijelo 118 odluka o pokretanju postupka radi utvrđivanja sukoba interesa te 25 odluka o nepokretanju postupka. Od sveukupnog broja pokrenutih postupaka približno trećina postupaka je pokrenuta povodom podnesenih neanonimnih prijava, a dvije trećine postupaka pokrenuto je na temelju vlastitih saznanja povjerenstva. Od 118 pokrenutih postupaka u 2013. godini donijeto je 66 odluka kojima se postupak pred povjerenstvom okončava, a od toga je u 58 odluka dužnosnicima izrečena sankcija zbog povreda zakona itd., Ono što je možda moja najveća primjedba na ovo izvješće što kada govorimo o ovim postupcima sukoba interesa onda se zapravo piše o predmetima pod brojem SI-37, SI-29, SI-8 itd., itd. a ja mislim da svaki taj SI ili M mišljenje povjerenstva M-50, 63 itd., ima svoje ime, ima i svoje prezime i da bi između ostalog i o tome javnost, odnosno Parlament na neki način trebao pod navodnicima "raspravljati" ili ne znam barem se s njima upoznati. Ovdje se između ostalog na strani 10. ovoga povjerenstva kaže da je u godini 2013. povjerenstvo donijelo 201 obrazloženo 201 obrazloženo mišljenje i očitovanje. Usporedbe radi sva ranija povjerenstva donijela su u svim prethodnim godinama zajedno sveukupno 150 mišljenja. Znači da je sigurno obim rada neusporedivo veći bio prošle od od onih prethodnih godina. Jučer sam saznao, kad govorimo o ovim zaposlenima, nisam niti znao za taj podatak tako precizno da recimo u samoupravnom djelokrugu moje županije radi 1015 zaposlenika u javnim poduzećima, vodovodima, muzejima itd., pretpostavljam, nemam točan broj, negdje oko 3000, dok s druge strane država osigurava plaće samo za zaposlene u Istri, znači osigurava 7800 i nešto plaća plus 1400 koji rade u policiji. To samo povlačim paralelu sa ovih 8 ljudi koji rade u ovoj instituciji o kojoj je danas ovdje riječ. Ja se čak usuđujem reći da danas kriminala doslovce na najvišoj razini ma gotovo da i nema, radi nadzora, kontrole, javnosti, itd. Ali bez obzira na sve svi smo svjesni da je hrvatsko društvo ne samo duboko podijeljeno nego i korumpirano. Ali se ta korupcija sa vrha preselila na niže razine. Kupim zemlju recimo u državi za kunu ili dvije kune, sve urbaniziram, preprodajem ne znam za 100, 200 ili 300 eura. Iako opet to nije najveći problem, ima puno većih problema možda i od toga kao što su reketi, kao što je nečinjenje državnih investicija itd., itd. Strana 15. ovog izvješća između ostalog govori da u okviru RESPO-a programa povjerenstvo je sudjelovalo u izradi komparativne studije na temu izvješća u prihodima i imovinskom stanju dužnosnika u praksi. To bi bilo vrlo interesantno vidjeti. Povodom koje je nastala i knjiga u izdanju navedene međunarodne institucije koja sadrži komparativni prikaz zakonodavnih institucionalnih rješenja. Posve je normalno u Hrvatskoj da pojedinci sa 16 000 recimo kuna u iznosu od preko 800 ili 900 tisuća, ali jasno eura. Kako? Ne znam, ali i to je sigurno moguće. I zato mislim da doista treba neke stvari istražiti gdje na tim nižim razinama i normalno u tim komunalnim i javnim poduzećima bilo da je riječ o državnim itd. Jučer, danas, ne znam narednih dana dosta ćemo sigurno razgovarati i o slučaju Merzel. Ja tu povlačim jednu paralelu sa gospodinom recimo Herakom ali mogu i Rončevićem. Gospodin Herak je preko 18 mjeseci bio u istražnom zatvoru, 5 godina je vodio ili ne znam koliko sudske postupke, u cijelosti čovjek oslobođen bilo kakve sumnje. I što sad? Kako čovjeka nakon svega toga rehabilitirati? Imamo slučaj Merzel koja je u istrazi, nema još uvijek optužnog prijedloga ali imamo optužne prijedloge protiv čitavog niza recimo župana, gradonačelnika ili načelnika. Kako će u konačnici sudovi presuditi ostaje da se vidi. Što ako ne dođe do podizanja optužnica? Ali se slažem da trebamo promijeniti zakon na način da se za ljude u politici ima primjenjivati ono što se primjenjuje prema običnom građaninu, ali ako sudovi odluče drugačije, čovjeka na neki način treba rehabilitirati iako mu godine nije moguće vratiti, a ni funkcije i posao kojim se bavio. Jednom rječju, imamo i dosta slučajeva gdje su gradonačelnici od Istre na dalje pravomoćno im je određena kazna, recimo zatvora godina i pol dana, uvjetno 3 ili 4 godine i nikome, normalno, ništa. Vidimo kako se kriteriji naprosto različito od slučaja do slučaja primjenjuju, ali isto tako potrebna je jedna posvemašna kontrola, pod navodnicima kontrola pravosuđa, jasno da se zalažem za neovisnost istih, ali neki naši djelatnici su itekako ispolitizirani. Znači, za kraj samo jedna primjedba koju sam zapravo rekao, kada se pišu ova izvješća, mislim da bi trebalo pisati o imenima, prezimenima jer javnost i onako o tim imenima na ovaj ili onaj način progovara, konačno, ljudi nisu brojke, nisu niti slova pa mislim da bi možda na taj način ovo izvješće bilo puno obuhvatnije i vjerodostojnije. Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin, vi ste postavili dosta pitanja u raspravi na koje ste dali u međuvremenu i odgovor na vaš poseban, osebujan način. Naravno da ste pozornost skretali na Istru sigurno i to je legitimno jer imate najbolji pregled terena, dugo godina nastupate s tog područja, sad koliko golova ste dali, to je drugo pitanje. Evo, ja imam najbolji pregled terena terena iz područja moje županije, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i onda ću povući paralelu isto tako kao što ste vi povlačili nekoliko paralela, ali ne ovaj puta u području poljoprivrede, nego u području turizma. Turistička zajednica je u lipnju ove godine objavila rezultate onoga pozivnog natječaja za potpore turistički nerazvijenim područjima i potpore … događanjima i gle čuda, sad u tom dijelu turistički nerazvijena Istra, turistički pod navodnicima, je dobila više nego ove dvije zajedno županije. županije. To je jedan dio. A drugo, potpora od … događanjima, zamislite pola sredstava je opet otišlo u Istru. E sad ja imam pravo glasno razmišljati kakav je to način, ima li tu nekakvog interesa, sukoba interesa budući ministar dolazi iz Istre i pitam glasno se da li je to što pomoglo, da li pomaže to što na lokalnoj razini onim političkim aktivnostima, da li je to pomoglo slučajno nešto … što je otišao tamo u Bruxelles, iako ja držim da možda ipak vi ste bili možda bolji predstavnik jer kad bi vi tamo došli to bi bio tek događaj, bio bi "People must trust us", bila bi kamilica kad bi vi nastupili. Hvala lijepo. Kolega Milinković, ja znam da vi idete kroz repliku na dojam, ali nemojte na takav način. Nemojte na takav način raspravljati o zastupnicima. Damir Kajin, odgovor na repliku. **Kajin, Doista za parlamentarizam u Bruxellesu izuzetno je šteta da gospodin Karamarko nije primjetio sve tvoje kvalitete. Mislim da bi to bilo doista… … /Upadica Zgrebec: Kolega Damire Kajin, i za vas to vrijedi./ Ma ne, to mi je doista, mislim, Bruxelles bi stvarno se digao na noge, to bi bilo, možete bi zamisliti kako bi izgledale te rasprave. Ali da, točno, Istru sigurno poznajem daleko bolje od vas gospodine zastupniče, kao što vi svoju županije ili svoju izbornu jedinicu poznajete bolje od mene. Kada govorimo o ovim sredstvima koja su išla prema Istri, treba imati na umu da Istra ostvaruje jednu trećinu turističkog prihoda i prometa u RH pa je valjda i logično da od onih 25 milijuna kuna, jedna trećina sredstava je išlo prema turističkim subjektima na prostoru Istre. Konačno, Konačno, od tih jedne trećine sredstava od turizma, čak se usuđujem reći da daleko više sredstava ide drugim iz Istre, no što će Istra ikada i pomisliti da ih može dobiti. Josip Đakić, replika. u … vjerojatno tako su u sukobu interesa, vjerojatno to iz osobnih primjera … kad ste bili predsjednik Istarske županije imate dobrih iskustava. Ono što se vidi da niste se pripremili za ovu raspravu i da nemate pojma o tome što je Povjerenstvo učinilo kao velik iskorak i na kraju njihovoga izvješća jasno piše, u prilogu izvješća prikazan je sažeti prikaz danih mišljenja, donesenih odluka u 2013. godini, a cjeloviti akti u postupcima, mišljenjima i sukoba interesa dostupni su i objavljeni na internetskim stranicama. Evo, pogledajte, tu je i vaš gospodin Jakovčić kao niz ministara, dužnosnika, državnih … sa cjelovitim opisom stanja i onih otklona od Zakona o sukobu interesa koji su počinili te izrečenih mjera i kazni kao i oni koji su oslobođeni. Da ste se pripremili, znali Kolega Đakić, u ime kluba HDZ-a ste na redu. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Predsjednice Povjerenstva, kolegice i kolege. Pa izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2013. godinu je sveobuhvatno, konkretno i mislim čak i vrlo dobro sastavljeno sa svim detaljnim opisima, prikazima i možemo biti izuzetno zadovoljni da je nakon 10 godina se dogodilo da ovo stručno povjerenstvo za koje smatramo da ipak zato što ga nismo donijeli konsenzusom bilo bi još vjerodostojnije za nas zastupnike za nas zastupnike iz HDZ-a, ali evo takva je bila prilika i mogućnost pa teško je naći konsenzus sa onima koji imaju toliko ruku u Hrvatskom saboru i smatraju da o tim bitnim pitanjima se ne treba uopće dogovarati, raspravljati i uvažavati. Pred nama u ovom izvješću o sukobu interesa iz kojega je vidljivo da je u 2013.godini na sveukupno 37 održanih javnih sjednica povjerenstvo je donijelo 118 odluka o pokretanju postupaka radi utvrđivanja sukoba interesa te 25 odluka o nepokretanju postupaka. Od sveukupnog broja pokrenutih postupaka približno 1/3 postupaka pokrenuta je povodom podnesenih neanonimnih prijava, a 2/3 postupaka pokrenuto je na temelju vlastitih saznanja povjerenstva. Od 118 pokrenutih postupaka u 2013.godini donijeto je 66 odluka kojima se postupak pred povjerenstvom okončava. Od toga je u 58 odluka dužnosnicima izrečena sankcija zbog povrede odredbi U proteklom desetogodišnjem pravnom institucionalnom razvoju područja sukoba interesa u RH ocjena je brojnih međunarodnih institucija da se sukob interesa kao i uloga i svrha Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u praksi i postupanju onih onih na koje se pravila o sukobu interesa odnose, ali i u široj javnosti i nadalje često pogrešno shvaća i to stoji u izvješću. Sukob interesa trebao bi biti shvaćen kao predvorje korupcije odnosno kao situacija u kojoj korupcija još uvijek ne postoji ali u kojoj postoji koruptivni rizik iz kojega može nastati koruptivna radnja, a obuhvaća sve one okolnosti u kojima privatni interes mogu utjecati na donošenju odluka o obnašanju javne dužnosti na štetu javnog interesa, čak i neovisno o tome da li je u konačnici takva odluka u korist privatnog, a na štetu javnog interesa uopće donijeta, te neovisno o tome da li je u postupanju obnašanja javne dužnosti došlo do počinjenja nekakvog koruptivnog kaznenog djela te da li je nastupila neka druga štetna posljedica. Polazeći od toga da tijekom obnašanja javne dužnosti svakog dužnosnika može doći do situacije u kojoj će njegovi privatni interesi biti u koliziji sa javnim kada je od činjenice da je svako obnašanje javno dužnosti po prirodi stvari povezano sa određenim koruptivnim rizikom. Povjerenstvo crpi, ne znam od kuda, ali crpi dokaze o ovakvoj tvrdnji jesu li svi ljudi koji obnašaju javne dužnosti samo temeljem te osobine skloni korupciji to isto bi trebalo definirati definirati u zakonu ili u pravilnicima pa mislim da to baš i nije tako dobro definirano u izvješću. Činjenica da dužnosnici traže mišljenje povjerenstva o mogućem sukobu interesa, treba razmisliti o unošenju ovakvih tvrdnji u službene dokumente tj. izmjenama i dopunama zakona definirati sve kako ne bi bilo nepoznanica i kako ne bi bilo lutanja ili krivih tumačenja. Zakonom kojim se uređuje područje sukob interesa uspostavlja sustav pravila odnosno sustav različitih obaveza, zabrana i ograničenja kojima se sprečava nastanak sukoba interesa ili njegovo primjereno rješavanje. Vidimo da u 58 odluka u kojima je 2013.godini dužnosnicima zbog utvrđene povrede zakona izrečena sankcija obustava isplate dijela neto plaće, … sveukupno je izrečeno 58 58 odluka 294 tisuće kuna sankcija, od toga je u iznosu od 76 tisuća kuna nenaplaćenih, obzirom da dužnosnici obzirom da dužnosnici kojima su sankcije izrečene ne primaju plaću. I mislim da tu isto tako treba predložiti izmjene zakona kako bi ono što se preuredilo, a tada se bilo u sukobu interesa bilo naplativo sa osobnih računa bez obzira da li dužnosnik i tako misli klub, obnaša dalje dužnosti ili ne obnaša. Povjerenstvo u izvješću ističe nekoliko velikih problema sa kojima se susreću u postupanju. Pored propusta koje Hrvatski sabor da povjerenstvu dostavi popis obnašatelja dužnosti koje imenuje i potvrđuje kao dužnosnike u smislu zakona popis kojega je povjerenstvo dostavila Vlada RH nije bio precizan i potpun, te je od strane jednog sankcioniranog dužnosnika osporen u pokrenutom upravnom sporu koji još uvijek nije okončan. Povjerenstvo je od Vlade RH zatražilo očitovanje o vjerodostojnosti dostavljenog popisa kao i njegov ispravak odnosno dopunu. Na ovako podnesen zahtjev Vladi RH povjerenstvo još uvijek nije dobilo odgovor. Evo vidite koliko samo i kao Hrvatski sabor i kao Vlada RH i predsjednik Republike koliko želimo da neki od dužnosnika ne bi mogli biti ocijenjeni od povjerenstva te ne dostavljamo ni ono nužno i potrebito što povjerenstvo traži. Mislim pa to je nedopustivo da se ovako ponaša i Vlada i Hrvatski sabor tj. predsjednik ili Pored poteškoća u definiranju obnašanja dužnosti koje se smatraju dužnosnicima u smislu zakona povodom potvrde ili imenovanja od strane Hrvatskog sabora, Vlade ili predsjednika Republike poteškoće u definiranju kruga dužnosnika stvara i odreda zakona kojom je propisano da se u smislu toga zakona smatraju i ravnatelji agencija, direkcija Vlade RH, te ravnatelj zavoda koje imenuje Vlada RH. U svjetlu iznesenih okolnosti povjerenstvo je u 2013.godini razmatralo predmete koji su se odnosili upravo na osobe čiji status kao dužnosnika dužnosnika u smislu zakona proizlazi ili bi trebao proizlaziti upravo iz navedenih odredaba zakona, povodom kojih su nadležna državna tijela bila dužna povjerenstvu dostaviti vjerodostojan popis. Čvrstim uvjerenjem da proaktivno preventivno djelovanje povjerenstva čija važnost je bila istaknuta u prijedlogu Vlade Republike Hrvatske prilikom donošenja zakona, time niti ciljevi njegova donošenja ne mogu biti ostvareni ako zbog nepostojanja popisa o obnašateljima dužnosti koji se smatraju dužnosnicima propusti djelovati u onim situacijama u kojima javni interes a s osobito očuvanje povjerenja građana u tijela javne vlasti, institucije nalaže konkretnu reakciju. Stoga je povjerenstvo tumačeći da nadležnost povjerenstva da provodi zakon u sebi ujedno sadrži i implicitnu ovlast tumačenja toga zakona pokrenulo i provelo postupke u kojima je kao odgovor na prejudiciranje pravno pitanje pravno pitanje bilo potrebno zauzeti stav i tumačenje radi li se o osobi čija javna dužnost spada u doseg primjene zakona i nadležnosti povjerenstva. tako je na opisan način povjerenstvo je postupalo u predmetu prema glavnom ravnatelju Hrvatske televizije, u predmetu prema članovima Vijeća za elektroničke medije, u predmetu članova Vijeća za zaštitu tržišnog natječaja, u predmetu člana Upravnog vijeća HINA-e i u drugim predmetima pa tako u predmetu protiv ministra ministra poljoprivrede, ministrice kulture pa ravnatelja policije i svi ti dužnosnici su kažnjeni. Pitanje je sada gdje je daljnji slijed, da li je ta kazna bila sasvim dovoljna da bi oni stvarno na svojim funkcijama bili bez sukoba interesa i da li su otklonili sve ono što je potrebno. I dalje bi trebalo pratiti takve koji su kažnjeni kako ne bi došli u daljnje okolnosti otklona od Zakona o sukobu interesa. Povjerenstvo je nastojalo definirati razloge i argumente kojima bi se opisao pravni termin imenovanja kao dužnosnika kako bi se na taj način nadležnim tijelima dale dale smjernice i kriteriji o kojima bi se trebalo voditi računa prilikom ocjene da li se pojedinim imenovanjima ima smatrati imenovanjem u smislu dužnosnika. ovakvo tumačenje u krugu dužnosnika u smislu zakona povodom vođenja postupka iz svoje nadležnosti a osobito povodom vođenja postupaka o sukobu interesa povjerenstvo se odlučilo zbog dugoga razdoblja neaktivnosti nadležnih državnih tijela te zbog činjenice da niti nakon 10-godišnjeg pravnoga normiranja područja sukoba interesa krug obnašanja javnih dužnosti na koje se zakon odnosi nije precizan i jasan. Takva situacija po ocjeni povjerenstva potkova temeljne vladavine prava i pravne sigurnosti te i same nositelje javnih dužnosti odnosno one obnašatelje javnih dužnosti koji nisu sigurni u svoj pravni status u smislu obaveznika primjene zakona trajno drži u neizvjesnosti da li je njihovo postupanje zakonito. Time je povjerenstvo na sebe preuzelo i rizik kritike, stavova i ocjene koje je u tim predmetima donijelo kao i kritike zbog posljedica koje su time izazvane. Dana mišljenja a osobito donesene odluke povjerenstva u predmetima u kojima se povjerenstvo upustilo u autonomnom tumačenju statusa obnašatelja javnih dužnosti trebalo bi poslužiti kao snažan i neizbježan poticaj da se u javnom interesu a u interesu hrvatskih građana, a u interesu samih dužnosnika krug dužnosnika u smislu zakona jasno definira i napiše. Klub Hrvatske demokratske zajednice uz ovo što sam već naglasio podržati će ovo izvješće i smatra ga da je vrlo dobro te treba što prije krenuti u izmjene i dopune zakona kako bi sve bilo definirano i kako ne bi bilo moguće više pristrano tumačiti određene odredbe. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime kluba Nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo predsjednice povjerenstva, kolegice i kolege. Početi ću sa onim što je temelj za rad povjerenstva, temelj za rad povjerenstva koji ima osobitu i važnu ulogu i o čijem sastavu odlučuje Hrvatski sabor a to je Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je donesen kao što znamo 2011. godine. Bilo je oko tog zakona evo u ovom dosadašnjem dijelu rasprave teza, odnosno iznesenih mišljenja da smo ga donosili brzopleto 2011. pod pritiskom Europske komisije da bismo završili pregovore. Ja se osobno ne slažem s time zbog toga što smo taj zakon donosili dakako u redovitoj proceduri raspravljajući podrobno i u Vladi ali isto tako prethodno naravno u Ministarstvu pravosuđa i u drugim ministarstvima ali i u Hrvatskome saboru. To je bio zakon iznimno tvrd u određenim dijelovima i u tretiranju naravno korupcije pa onda prije svega sukoba interesa zbog toga što je to bila godina u kojoj smo se suočavali tada i kao Vlada i kao politika općenito sa najavama procesa za koruptivna kaznena djela dakle jedna navala, jedan tsunami, jedna iznimno teška najava svega onoga što se može događati. I mi smo namjerno i svjesno, vrlo svjesno donijeli rekla bih jedan tvrdi zakon. I kao što vidite i iz ovoga izvješća ali i kao što je poznato neke dijelove toga zakona Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je 2012. godine. Ovdje se puno govorilo i do sada i osobito sada u javnosti i osobito uoči povratka u zastupničke klupe jedne zastupnice koja je svoj mandat stekla na izborima 2011. godine ali ja vas podsjećam da je upravo Ustavni sud ukinuo odredbe ovoga zakona koje su se odnosile i na mogućnost razrješenja odnosno pozivanja na ostavku dakle koji je predviđao mehanizme o kojima upravo sada raspravljamo. I kad postavljamo pitanja zašto netko može, zašto netko može iskoristiti zakonske ovlasti dok ne promijenimo zakone bit će tako, dok na kraju eventualno ne razmislimo i o dodatnim odredbama Ustava Republike Hrvatske koji kaže da je svatko nevin dok mu se pravomoćno sudskom presudom ne dokaže krivnja. Ja se slažem sa svima onima koji smatraju, a za tim je išao Zakon o sprečavanju sukoba interesa iz 2011., da za dužnosnike moramo uvoditi neprekidno vrlo jasna, precizna, čvrsta I budući da je Ustavni sud ukinuo neke odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa još 2012., smatram da smo odmah trebali pokrenuti postupak ili izrade novoga zakona ili dopuniti postojeći zakon zato što ukidanje nekoliko odredbi u postojećem zakonu naravno izaziva određeni disbalans. To je uvijek kad kao, ako zakon zamislimo kao neki zid, čvrsti zid koji se zida od opeka, ako izvučemo jednu s ove strane, jednu s one strane dolazi do disbalansa, dakle do gubitka statike. Prema tome, mislim da smo već tada mogli pokrenuti ili izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa ili donošenje potpuno novoga. Ovo izvješće o kojem danas raspravljamo, koje je povjerenstvo podnijelo sasvim sigurno nudi nama zastupnicima dobre smjernice, dakako i Vladi, ali Sabor i zastupnici mogu mijenjati i donositi zakone po svojoj volji. Dakle ne moramo čekati da nam Vlada servira nove izmjene ili dopune zakona ili novi zakon nego to možemo učiniti i mi ovdje u Hrvatskome saboru saboru sami, dakle ovlašteni smo predlagatelji i možemo na temelju smjernica koje smo dobili od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa to učiniti. U izvješću se naravno spominje i ono što svi znamo, dakle to su propusti samoga Hrvatskog sabora, od imenovanja povjerenstva, to je jedan ogroman propust za koji smo svi odgovorni ali naravno najodgovorniji oni koji imaju većinu, ali isto tako i ustrojavanje registra dužnosnika pa se ne bismo trebali puno busati u prsa nego bismo trebali dame i gospodo prionuti radu. Dakle sazrelo je vrijeme po našemu mišljenju da se prihvatimo posla oko novog zakona koji će biti u skladu sa svim dosadašnjim iskustvima, ali isto tako sa iskustvom u radu povjerenstva koje ocjenjujemo dobrim i učinkovitim. Dakako da Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa mora raditi u čvrstom okviru temeljnih načela, a to su profesionalnost, etičnost, povjerenstvo mora raditi bez predrasuda, dakle jednako prema svima, prema dužnosnicima, pripadnicima svih političkih stranaka, samostalno, rekoh već apsolutno i potpuno nepristrano, vodeći računa dakako i o svakoj mogućoj posljedici koju izaziva činjenica da se raspravlja javno što smatram da je dobro, ali vrlo oprezno i vrlo precizno i uvijek u skladu i isključivo sa važećim zakonima i Ustavom Republike Hrvatske. Rekao je čini mi se gospodin zastupnik Beus Richembergh da kad se nekoga spomene na toj sjednici povjerenstva javno da je on, tako funkcioniramo, da je on trajno javno obilježen i to je činjenica, ali to naravno ne obvezuje samo povjerenstvo nego obvezuje i sve dužnosnike da vode računa o zakonima, o Ustavu, da se informiraju i zato u tom smislu osobito želimo istaknuti kao iznimno pozitivno sve one aktivnosti povjerenstva koji su išli za tim da se dužnosnici informiraju. Dakle izrada smjernica i uputa nakon lokalnih izbora prošle godine smatramo da je to izvrstan posao, isto tako i provođenje edukacije dužnosnika. Gospođo predsjednice povjerenstva, predlažem da možda razmislite, vrlo ozbiljno predlažem i jednu edukaciju u Hrvatskome saboru, dakle dužnosnika u Hrvatskome saboru jer mislim da to zaista može biti korisno i da tu vrstu edukacije itekako možemo onda iskoristiti i u našim raspravama jer svaka rasprava u Hrvatskom saboru svakog zastupnika i zastupnice mora biti argumentirana i mora, ponavljam, biti potkrepljena zakonima. Nije sramota priznati da možda neke stvari čovjek ne razumije, da ih ne zna ili da ih krivo tumači i to je moguće kad govorimo o sprečavanju sukoba interesa. I još jedna zanimljivost, dakle izrečeno je u prošloj godini 294 tisuća kuna sankcija, ali i 70-ak tisuća od toga ne može biti naplaćeno, to je isto tako zanimljiv podatak o kojem treba s obzirom neću govoriti čega je to posljedica, ali je dobra smjernica za naš rad u budućnosti i za, ponavljam, moguće izmjene i dopune zakona. Evo, u najkraćem ovo izvješće smatramo dobrim, vrlo jasnim, preciznim, zanimljivim, informativnim. Sigurna sam da će i mnogi naši birači, dakle građanke i građani Republike Hrvatske posegnuti, ja preporučam da pročitaju izvješće, da na kraju i kroz izvješće razumiju koja su njihova prava kao građana Republike Hrvatske koji plaćaju porez i koji u konačnici plaćaju svaku dužnosnicu i svakoga dužnosnika. Dakle prihvatit ćemo izvješće dakako, uz preporuku da krenemo u izradu novih propisa. Hvala. Štovana gospođo dopredsjednice, kolegice Kosor. Pa vi ste tu dosta toga rekli u smislu demagogije i u smislu promocije svoje osobnosti prikazujući se kao nepogrešiva i sveta sveta neka osoba koja nikad nije bila u nikakvom ni sukobu interesa, a kamoli u poziciji da je nešto potpisala, a da nije znala šta je potpisala to je bilo loše. Malo me to smeta, ali ne smeta me to toliko. To je naša povijest i dio našeg folklora. Ali znate što me smeta? Jedna opća civilizacijska znanstvena i uopće moralna recimo upitnost vaše rasprave

gospođo dopredsjednice. Ne mogu ja odmah repliku to kao i za zastupničko pitanje. Imate uvod minutu, onda pitanje na kraju i nemojte me učiti šta ću i kako ću govoriti u okviru. Vratite mi vrijeme to što ste mi Znači gospođo Kosor, vi ste postavili pod upitnik onu, vi ste rekli da je to u našem Ustavu, da je svak nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Pa nije to od hrvatskog Ustava, to je još temelj rimskog prava. I nemamo mi pravo niti može to nitko promijeniti. Za dužnosnike tražim bravo Povjerenstvo, odlično radite. Popravljajmo, popravljat ćemo. Ali ne može zastupnik imati manje pravo no bilo koji hrvatski državljanin drugi. Znači može imati više što se kaže obveze, a ne može imati manje pravo. Ono što se odnosi, što ima svaki hrvatski državljanin mi ne možemo imati manje gospođo Kosor. I čudim se toj logici da bi trebalo za nas ukinuti to pravo. I tko je onda vi bi sudili ili mi u Saboru. Tko bi taj bio? Pa sud sudi, sud jedino može ako priznamo ovu državu donijeti odluku da je netko kriv. Dok sud ne donese tu odluku svatko je nevin ili nema zakona ili nema države. Neću replicirati prethodniku, nego ću samo reći zbog javnosti i činjenica je da dotični zastupnik neprekidno pokušava provocirati u trenutku kad govorim da ni ovaj puta naravno nije puno toga razumio, nije htio razumjeti, nije čuo. Ali nije razumio očito jer nema znanja, a i ono što je razumio je potpuno krivo i zaista na nedopušten način interpretirao. Gospođo potpredsjednice ponavljam, ono što sam izrekla prije nekoliko mjeseci na provokacije zastupnika Marasovića naravno neću reagirati, a potpuno mi je znano zašto to radi. Hvala. Branko (Nezavisni)** Uvažena kolegice Kosor, slažem se s vama kada ste ocijenili ovo izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ono sasvim sigurno odražava sa svojim obimom, sa svojim detaljima, odražava situaciju u Hrvatskoj, odražava ne dobru situaciju u hrvatskoj politici. I Povjerenstvo je zapravo učinilo jedan korak naprijed sa svojim reakcijama, razgolitilo je dio politike, skinulo je veo sa politike i o njoj govori na onakav način kakav bi morali mi govoriti. Tu ste u potpunosti u pravu. Slažem se sa kolegama koji su govorili o tome da je osoba tako dugo dok nije utvrđeno da je kriva da je nevina i tu trebamo u Saboru povesti raspravu da vidimo kako to riješiti. Malo prije sam vani sa novinarima razgovarao o toj temi i tu su podijeljena mišljenja isto tako. Kažu, što će se dogoditi sa zastupnikom protiv kojeg se povede istraga na temelju lažne prijave? Gubi karijeru, sva prava politička praktički i nakon četiri, pet godina se utvrdi da ta osoba nije kriva. Sud donese takvu presudu. Tu trebamo biti vrlo oprezni. Ali sasvim sigurno da trebamo sankcionirati one, pod navodnicima sankcionirati jer mi nismo sud. Tu trebaju imati stranke više sluha i više moralnih vrednota. Jadranka Kosor, odgovor na repliku. i ja znam koliko je to užasno nepopularno kad kažemo među ljudima mi koji smo političari da s jedne strane imamo Ustav koji jasno kaže da je svatko nevin, dok mu se ne dokaže pravomoćnom presudom. Dakle, presumpcija nevinosti to je ustavna kategorija, dakle puno viša od zakonske, a zakon je morao ju onda implicirati. A s druge strane taj osjećaj nemoći, nepravde, užasne nepravde i činjenica da nema zapravo javne osude. Puno puta smo ovdje govorili o tome da su mnogi dužnosnici i sa kaznenim prijavama i sa pravomoćnim, odnosno presudama u prvom stupnju bili birani na lokalnim razinama i to na dužnosti gradonačelnika, načelnika i tako redom. Prema tome, neki za kojima su se vukli repovi u javnosti su izabrani, pa se sada suočavaju sa procesima itd. A s druge strane imamo ove slučajeve o kojima je govorio i gospodin Kajin dužnosnika koji su bili i pritvoreni i kojima se sudilo i koji su u potpunosti oslobođeni bilo kakve krivnje. Ali su obilježeni trajno i oni i njihove obitelji za cijeli život i nepovratno jer su dužnosnici isto samo ljudi. To je nešto o čemu bismo trebali otvoriti razumnu raspravu i donijeti neku vrstu kodeksa. Dakle, u nekom trenutku kad se pokrene postupak što onda pripadnici svih stranaka moraju učiniti do određenog trenutka. To se sve može naravno propisati zakonom, ali tako da ne prebacujemo krivnju jedni na druge i da svoje želimo zaštititi a da tuđe želimo razapeti. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici, poštovana gospođo Orešković. Ja ću prije nego što počnem raspravljati o ovom izvješću citirati nekoliko i natpisa i nekoliko izreka koje sam čuo od naših građana ali prije svega bih citirao ono što piše na hramu stare demokracije dubrovačke, Dubrovačke Republike u kojoj se birao knez na mjesec dana, samo na mjesec dana, a nad ulazom u Knežev dvor i dan danas jasno stoji natpis na latinskom obliti privatorum publica curate što bi u prijevodu značilo zaboravite privatno i brinite se za javno. Natpis koji je potpuno aktualan i danas. I ne bi bilo loše da stoji na svim državnim institucijama pa i na Hrvatskom saboru, prije svega iznad vrata Hrvatske vlade, ministarstava i svih ostalih. Drugi citat je citat našega pokojnog političkog emigranta Brune Bušića koji ima i elemenata nekakvih običnog jezika koje ću pokušati izostaviti ali ću u cjelini taj citat izreći na svoj način. A kaže o tome što će biti kad se oslobodimo piše on srpskog ropstva i stvorimo našu Hrvatsku državu i kaže vidjet ćete tada kako tek naši kradu. A najteže će biti, ovaj nastavak je vrlo bitan, kad nas naši budu krali i prodavali svjetskim makro-lopovima. Navalit će na nas kao ptice grabljivice sa svih strana svijeta, kako nas tada spasiti od nas samih? Upravo se to događa zapravo ovih dana u u okviru cjelokupne hrvatske državne politike. I svi znamo o čemu se radi. Upravo ovaj citat odgovara zapravo jednoj politici bez obzira na naslov i na sastav vlada, govorim u množini, Republike Hrvatske. I sada o povjerenstvu. Jedan moj prijatelj,

kneževog dvora, a kaže da u Hrvatskoj vlada načelo, slušajte, ti meni ja sebi. I sad rad povjerenstva. Kaže se u jednoj od rečenica u uvodnom dijelu da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao jednog od takvih tijela mogu biti njegovi rezultati mogu biti umanjeni ukoliko ujedno ne postoji jasno izražena politička volja i javna osuda svakog pojavnog oblika korupcije ali i javna osuda svakog svakog utvrđenog sukoba interesa koji joj prethodi. Je li točno da Povjerenstvo za sukob interesa razmatra nešto što je uvod u korupciju? Ili je to već čin korupcije kada dođe do slučaja sukoba interesa? Dakle, Povjerenstvo za sukob interesa je nekakav prethodnik za zapravo po ovoj rečenici za instituciju DORH, USKOK itd. Je li to uloga ili postoji tanka crvena nit, reklo bi se engleski kako bi rekao Hajdaš Dončić border line, dakle granična crta, postoji li granična crta između onoga što što Povjerenstvo za sukob interesa proučava i što ga zanima i samog DORH-a i USKOK-a? Postoji li dakle miješanje nadležnosti u tom slučaju? Ili je ovo sve što je Povjerenstvo za sukob interesa riješilo u 2013. godini zapravo i predmet razmatranja u DORH-u i USKOK-u? Ili će pak odluke povjerenstva ostati samo na odlukama povjerenstva, ne ići dalje, kao što to govore i nalazi Državne revizije? Dakle, Državna revizija nešto pronađe, dobije se ocjena negativna jel' od Državne revizije ali nema daljnjih postupaka prema načelnicima općina, županima koje dobiju oni koji dobiju negativnu ocjenu tijekom Državne revizije. Vidim da me pozorno sluša gospođa dakle predsjednica povjerenstva i da je suglasna s tim, a a reći će nam to kasnije, da je ta tanka crvena granična nit između onoga što bi trebao raditi DORH i USKOK i samog povjerenstva vrlo maglovita. Oni koji su dobili da kažem kazne od Povjerenstva za sukob interesa je li se stalo samo na tome ili DORH, USKOK i ostali represivni organi imaju dakle putem odluke povjerenstva zapravo u neku ruku dokaz da se radilo o koruptivnim djelima? Pa evo npr., kaže ovako u tom istom uvodnom dijelu, da se sukob interesa trebao biti shvaćen, dakle i obuhvaća sve one okolnosti kojima privatni interesi mogu utjecati na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti na štetu javnog interesa, čak i neovisno o tome da li je u konačnici i takva odluka u korist privatnog, a na štetu javnog interesa uopće donijeta. Evo, imamo svježe primjere kada cijela javnost hrvatska, a osobito oni u dolini Neretve protestiraju, bune se protiv termoelektrane Ploče pa i protiv termoelektrane Plomin C, na ugljen. To je protiv javnog interesa. Unatoč tome, pa i protiv monetizacije autocesta, unatoč tome Vlada provodi takve odluke. Ima li tu sukoba interesa? Je li to obuhvaćeno sukobom interesa? HŽ Cargo, rasprodaja HŽ Carga, uništavanje HŽ Carga da bi glavni kupac HŽ Carga, nije naš državljanin nažalost, gospodin …, bio zatvoren u Rumunjskoj zbog koruptivnih djela, zatvoren je u Rumunjskoj. A što je sa pregovaračima koji su s njim pregovarali u RH? Gdje su oni? Kaže, jedan od takvih kaže … kada se govori o proračunu, dakle, klimavo, klimav teren, klizav teren. Baš je …, kada se kada se radi o HŽ Cargu i niz drugih stvari. U …, primjer moj u Slavonskom Brodu, s obzirom na političku konstelaciju snaga, dakle moram reći jasno i glasno, to je tako, to nije laž, da je SDP u koaliciji sa gradonačelnikom pa onda da bi upravljali vodovodom postoje 2 direktora vodovoda, jedan iz SDP-a, jedan iz političke opcije gradonačelnika. Valjda je jedan za vodovod, a drugi za odvodnju ili kanalizaciju, ne znam kako su podijelili uloge u tome. Je li i to predmet istraživanja sukoba interesa? i građani Slavonskog Broda moraju platiti dvije plaće za 2 direktora da bi politička konstalacija snaga i odnos u Slavonskom Brodu, politički, bio zadovoljen? Zašto? Čemu? I na kraju, ovdje je bilo govora o skidanju imuniteta nas zastupnika pa onda silnom, nakon istrage i ostalih provedenih radnji, dokaže se da je prijava bila lažna, lažna, da je čovjek dakle nevin, tko će vratiti, platiti, uništeni integritet i osobnost i sve ono što nas kao ipak javne osobe zapravo, da kažem, prati u javnom istupu i u javnom djelovanju. Točno je to, kako je netko rekao ovdje, da Povjerenstvo za sukob interesa mora postupati profesionalno, etično, samostalno, nepristrano i javno, ali i kako je navedeno u samom tekstu, proaktivno kako bi preventivno zapriječio uz saznanja onih koji bi se mogli naći u sukobu interesa, kako bi se zapriječio takav čin ulaska u sukob interesa i zbog toga podržavam inicijativu da se na svim segmentima, ne samo na lokalnom, dakle i regionalnom planu provedu edukativni seminari u svezi sukoba interesa, nego li i na nivou Vlade RH, prije svega Vlade RH, prije svega i ministarstava pa onda i Sabora RH. I još nešto što možda ovdje i ne piše, ja sam osobno zadovoljan opreznim, ali ne zato plašljivim, tako ne procjenjuje, nego opreznim zauzimanjem stavova Povjerenstva za sukob interesa koje je u nekim odlukama za koje sam čuo i za koje znam da su donešene, ali i zaista odmjereno opreznim stavovima. u protivnom bi došlo do onoga urušavanja integriteta i digniteta, dostojanstva dakle nekih pojedinaca kao što se to događa kada se dokaže nevinost ili krivica određenih političkih čimbenika. Zapravo Povjerenstvo je zaista postupalo oprezno i odgovorno što je za pohvalu. Uz to, ovdje piše da je i brzina postupka, 15 dana po prijavi, odlučivanje pa ću zamoliti i to Povjerenstvo da i u tom roku, dakle da se taj rok održi, ako se može ikako i da se javno obznane sve odluke Povjerenstva kao što je to bilo i do sada i da ta brzina kojom Povjerenstvo ukoliko može dobiti sve relevantne podatke bude 15 O samom izvješću koliko je slučajeva riješeno ja ne bih, svi znamo, dakle eto zbog možda javnosti da kažem da je Povjerenstvo nakon osnutka utemeljenja dobilo 59 neriješenih predmeta, da je u 2013. godini donijelo 201 obrazloženo mišljenje i očitovanje, a da je sveukupno dalo u svim prethodnim godinama zajedno sveukupno 150 mišljenja. Uvjeren sam da će broj kao što pokazuje i ovo izvješće, broj slučajeva u sukobu interesa rasti, ali sam uvjeren i u to da će možda i ove riječi koje sam izrekao na početku kao natpis sa kneževa dvora i ono što nas je Bruno Bušić zadužio svojim tekstom, ipak naći nekakav … u ovoj našoj, da ne kažem, situaciji kada zaista se pokazuje ono kako ćete biti kada se oslobodimo i kad tek naši počnu krasti. Sada smo u EU i vidimo i ovdje u ovom izvješću svu suradnju, dakle Povjerenstva sa tijelima …, dakle na istom nivou i na istoj razini, sa tijelima … postoji u EU i nadajmo se da se uljudimo i da kao pripadnici našega naroda i oni koji smo izabrani poslušamo i one riječi i Brune Bušića i one riječi koje pišu na latinskom na Kneževu dvoru, a možda bi bilo dobro da ispod latinskog natpisa na tim našim kao što je na Kneževom dvoru piše na hrvatskom jeziku. Dakle da piše zaboravite privatno i brinite se za javno jer naš narod jako dobro osjeća da to nije tako u velikoj većini slučajeva, počevši od neću sada navoditi imena da me ne bi netko prozivao da sam pristran u ime jedne ili druge stranke ili stranaka, ali zaista hoćemo li već jedanput početi živjeti tako da ovo Povjerenstvo za sukob interesa bude jedan čuvar jedan semafor na kojem će stalno gorjeti narančasto i da ćemo mi svi, svi, počevši od mene pa na dalje brinuti o tome da ne uđemo u takvu situaciju, da nas naš narod ne pljuje i javno kaže Sabor treba raspustiti, eto tako narod raspravlja o nama. Nema pozitivne ocjene ni za koga, nema prolaska. Kažu nema saborskih zastupnika, a primaju plaću. Jeli to sukob interesa, a primaju i ja branim to činjenicom da ima odbora, da ima vamo da ima tamo ima tamo posla i drugih ne samo ovdje u sabornici ali to je neobranjivo. Oni to gledaju, oni ovdje vide i ovdje nas danas ovdje ima 40, a treba biti 151. Neću dalje, uglavnom ovo izvješće ću prihvatiti gospođo Orešković i nadam se da će vaše povjerenstvo i dalje raditi na ovaj način i da ćemo u sljedećem izvješću možda i s obzirom na vaš rad i na opću klimu našega naroda i na opće mišljenje našega naroda bit će možda manje slučajeva u razmatranju na vašem povjerenstvu. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Poslušajmo sada replike. Prvo Frane Matušić. Izvolite.

"Obliti privatorum publica curate" ne nalazi se iznad ulaza u Knežev dvor nego iznad ulaza u jednu prostoriju unutar Kneževa dvora, čisto da ne bismo slali pogrešne informacije. Ali poruka je jasna i ja mislim da se svi slažu s njom. Drugo, rekli ste da ne znate gdje je granična linija između onoga o čemu odlučuje Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa i pitanje korupcije onoga čime se bavi Državno odvjetništvo i neka druga tijela. Ja mislim da je vidljivo iz ovog izvješća, vjerujem da ste ga pozorno pročitali ali možda ste propustili u prilogu imate mišljenja i rješenja iz kojih je jasno da ovo povjerenstvo vrlo ažurno svugdje tamo gdje smatraju da bi se moglo raditi o korupciji i da se radi o kršenjima nekih zakona da prosljeđuje materijale, prosljeđuje Državno odvjetništvu na daljnje postupanje. Dakle ovo povjerenstvo radi i u tom pogledu jedan posao koji je vrlo odgovoran, a to je da svoja saznanja gdje bi moglo doći eventualno do koruptivnih djela da ta saznanja prosljeđuje, kao što možemo vidjeti u rješenjima da proslijedili Državnom odvjetništvu određena rješenja i na daljnje postupanje uputili upravo u tu proceduru. Mislim da je tu procedura jasna, naravno da sukob interesa ne znači automatski i korupciju, to ne znači, međutim naravno da odmah može biti prva stepenica prema korupciji i u tom smislu povjerenstvo ispravno odlučuje i šalje materijale dalje na postupanje. Slažem se i s tim da bi trebalo zaista provesti jednu širu raspravu o pravilima i mislim da svaki dužnosnik koji stupi prvi put na određenu dužnost da bi trebao dobiti i Zakon o sprečavanju

lokaciju toga natpisa puno bolje znate od mene, ali nažalost i u Dubrovniku su se događale mnoge stvari koje su predmet i povjerenstva ali i represivnih organa kao što su DORH i USKOK. Nažalost ne djeluje to ni na Dubrovčane tako da imamo štošta u Dubrovniku počevši evo Ustavni sud je ukinuo odluku i zakon o Društvu dubrovačkih starina pa nadalje, ajde nećemo se vraćati u prošlost. Što se tiče rada ovoga povjerenstva ja bih volio da rad povjerenstva zapravo bude u nekom kontinuitetu prema DORH-u i USKOK-u kada to jasno povjerenstvo odluči da se radi o kaznenim djelima koje je netko počinio uz jasno saznanje da je to činjeno svjesno u tom smjeru. I na kraju bilo bi dobro da Povjerenstvo za sukob interesa prilikom ulaska recimo zastupnika u Hrvatski sabor ili formiranja hrvatske Vlade svakom ministru i dužnosniku podijeli brošuru o tome što je to sukob interesa, bilo bi jako dobro. To je jako dobar prijedlog kojeg prihvaćam u vašoj replici. Hvala lijepo.

ja sam nekoliko puta citirao isti tekst, međutim oni bolji poznavatelji djela Brune Bušića su rekli da nikad nije dokazano da je to on napisao, ali tko god da je napisao dobro je napisao i dobra je analiza, bio je dobar prognozer. Uvijek su nam za sve nedaće koje su nam se događale bili krivi drugi i sada je pitanje kako nas spasiti od nas samih. Govorili ste dobro, primijetili sukob interesa vlasti sa narodom, znači sukob naroda i vlasti. Jeli to sukob interesa? To je sasvim sigurno jedan sukob, ali to nadilazi ovlasti povjerenstva i to je sigurno za raspravu u Hrvatskome saboru. Ako se sjećate bio je prijepor oko izbora gospođe Orešković na funkciju na kojoj je danas. Vidjelo se da tog prijepora nije trebalo biti, da je to prava osoba na pravom mjestu jer danas čujemo pohvale, a pohvale su u potpunosti opravdane opravdane jer taj posao koji obavlja povjerenstvo je uzoran. Sasvim sigurno da se ne može staviti znak jednakosti između povjerenstva i sudova jer poslovi su daleko složeniji ali se može princip rada, sasvim sigurno brzina i odlučnost se ne razumije./… rad, posvećenost poslu koje obavlja povjerenstvo da se sudovi koji su katastrofalni u Hrvatskoj mogu ogledati u principu rada o povjerenstvu. I tu ne čekamo, ne čekamo na odluke povjerenstva previše dugo. Nažalost povjerenstvo donosi odluke pa je tako i donijelo povjerenstvo odluku o glavnom ravnatelju Hrvatske radiotelevizije koji je u sukobu interesa, on je obećao da će dati ostavku ako povjerenstvo donese takvu odluku međutim nije održao riječ. Na repliku odgovara Boro Grubišić. izrekao u svojoj raspravi. I s obzirom na tu vašu potporu koju ste izrekli a i potporu povjerenstva koju sam i ja izrazio zapravo ne bih puno htio komentirati ali ovo što se tiče Hrvatske televizije i glavnog ravnatelja Hrvatske televizije javnost je iščekivala dakle dugo upravo s obzirom na važnost funkcije ravnatelja, glavnog ravnatelja Hrvatske televizije ishod rada ovoga povjerenstva. I zato me čudi da o tome niti riječi zborimo na ovom našem Hrvatskom saboru niti u javnosti niti nigdje. Odjedanput se nešto zašutjelo kao ono Bosna šaptom pade ali dobro o tome nećemo sada. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić govorili ste o intelektualnoj ostavštini Bruna Bušića, dodao bih da nije on bio prognostičar nego je bio mislilac i vizionar. I ne osporavam njegovu ostavštinu za razliku od drugih. Pa zbog toga što se ni danas ne zna nalogodavac njegova ubojstva smo u velikom zatvoru mentalnom danas u Hrvatskoj i zbog toga. Govorili ste o vašem modelu koji ste vi rekli da je nametnut u Hrvatskoj "ti meni, ja sebi", Hrvatskoj "ti meni, ja sebi", pa to je nedvojbeno da se radi o atacktu na Hrvatsku. Ali mi imamo atackte i izvana i iznutra. Vi ste govorili o onima iznutra, ona izvana smo obranili a ova iznutra nismo još ni zamijetili. A zapravo ti iznutra …/Govornik se ne razumije./… kako ste vi kazali domaci izdajnici ili kvislinzi ti bi privatizirali sve što god postoji u Hrvatskoj, koja god institucija postoji i privatizirali bi i policiju da ih štiti u njihovim kriminalnim djelima. je u Hrvatskoj, da je stvoren put razlaza s ekonomskim umom. I dokazano, već potvrđeno da Hrvatska ne može bez suicidnih poteza ekonomskih. To je razlog zašto smo danas u ovakvoj situaciji. A država je identitetski fenomen i njega treba čuvati i štiti a samo se može to raditi kroz zaštitu institucija. Ako njih uz pomoć onih koji kada odu s mjesta ministra u tvrtke državne pa ih privatiziraju s njima nećemo braniti državu niti institucije, oni potkopavaju temelje Hrvatske države. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. da je Bruno Bušić bio prognostičar nego netko u replici je rekao, dakle ja to nisam rekao niti to, niti dovodim uopće u sumnju to što je on izrekao da je on izrekao. Nego netko drugi je ovdje u replici rekao da nije sigurno tko je to rekao. Dakle nisam uopće dovodio dakle vjerodostojnost izjave Brune Bušića a o tome da se djela koja se danas rade u hrvatskoj politici pa i ranije neću govoriti ni o jednoj, imenovati Vladu, da postoji i elemenata veleizdaje i potkopavanja temelja Hrvatske države, a to je potpuno jasno svakome tko razmišlja. Ivo Andrić, sada ću citirati nekoga tko je nešto dalje od Brune Bušića je jedanput rekao da narod koji ima tuđinsku upravu ili lošu vlastitu upravu počne razmišljati iracionalno. Ne događa li se to nama u Hrvatskoj? Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Grubišić, moja replika ide u ovom smjeru kako ste vi naveli a u više navrata je ovdje u replikama o tome govoreno u pogrešnom razumijevanju dosega i sadržaja odluka o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa a vi ste to postavili u smislu pitanja da li tu prestaju bilo kakve akcije u smislu progona. Naravno i kolega Matušić je ovdje reko državno odvjetništvo, budući da su odluke povjerenstva javne državno odvjetništvo u svakom trenutku ima dostupne te odluke i može nastaviti sa progonom onda kada je to opravdano. Međutim, upravo i zbog toga sam se javio za repliku jer u ovom izvješću piše a tu se svi možemo složiti da svako obnašanje javne dužnosti ima određeni koruptivni rizik i da zapravo je sukob interesa predvorje same korupcije. I zbog tog Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ima dvojaku funkciju, s jedne strane se brine o provođenju Zakona o sprječavanju sukoba interesa međutim s druge strane postoji ta edukativna funkcija koja upozorava sve dužnosnike koji su u prilici da njihov privatni interes dođe ispred javnog interesa posebno u onim dijelovima kada to pravno nije riješeno da ih uputi da ne dođu u tu situaciju jer ta situacija ovdje rečeno može biti iznimno opasna. Jer kao što je netko rekao bolje da tri kriva se izvuku nego da jedan nevin bude osuđen. Dakle, u tom smislu treba razumjeti ulogu povjerenstva i posebno je ovdje to naglašeno i ja to posebno pozdravljam da treba što više edukacija da ljudi zapravo shvate i onda kada su nehotično u sukobu interesa da to ne smije tako biti. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja sam rekao, vi govorite da je Povjerenstvo za sukob interesa predvorje poput Danteo, ima predvorje Danteov pakao koji je dakle na kojem piše "ostavite nadu svi koji ovamo ulazite.". Tako bi valjalo i da Povjerenstvo za sukob interesa bude u neku ruku upravo u tom smislu da djeluje antikorupcijski. Ali sam i naglasio da je Povjerenstvo za sukob interesa vrlo oprezno i odgovorno donosilo svoje odluke tijekom 2013. godine. A ovo da vam kažem o predvorju i samoj sobi sobi koja slijedi nakon toga, to je isto kao ona narodna ili krao ili držao ljestve, ista je stvar. Bio u nadzornom odboru ili upravnom vijeću, a dopustio kriminal koji se događao od upravnih struktura neke firme ili državne firme, ista je to stvar. Predvorje ili soba, ako uđeš u Povjerenstvo za sukob interesa onda vrlo vjerojatno su na redu DORH i USKOK i trebali bi biti nakon toga. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavio se poštovani kolega Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovana predsjednice povjerenstva. Samo nekoliko rečenica, a o samom izvješću i radu povjerenstva vrlo malo i kratko, da povjerenstvo radi ovo izvješće pokazuje ozbiljno i odgovorno, za razliku od mnogih drugih državnih tijela i institucija. Lijepo je vidjeti kad netko u ime države, u ime naroda radi savjesno, odgovorno i stručno svoj posao. Ono što sam uočio da je povjerenstvo preopterećeno, čini mi se i neopravdano. Ako je 223 dužnosnika podnijelo zahtjev za mišljenje zar to nije najbolji znak da nešto nije dobro. Pa znak je da zakon nije dobar, jer zašto bi dužnosnici morali u tolikom broju tražiti mišljenje kad bi zakon bio jasan. Ja sam ga pročitao pa je ipak nejasan i nije dovoljno dobar. Nesporno je da ga treba poboljšavati, hitno. Zamislite koliko se vremena utrošilo, pa i materijalnih sredstava na 223 očitovanja o podnesenim mišljenjima. Ja ću samo spomenuti članak 20. koji govori o dužnosnicima da u roku jedne godine nakon prestanka dužnosti ne smije prihvatiti imenovanje ili izbor ili sklopiti ugovor kojim stupa u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme obnašanja mandata dužnosnika bila u poslovnom odnosu ili kad je u trenutku imenovanja izbora ili sklapanja ugovora i svih okolnosti konkretnog slučaja jasno proizlazi da namjerava stupiti u poslovni odnos tijekom kojeg je obnašala dužnost. Ne razlikuje se odlazak u privatni sektor koji je bio povezan sa javnom dužnosti i eventualni odlazak dužnosnika ponovo u javni sektor ili obnašat dužnost u tvrtki, bit član uprave tvrtke koja je u državnom vlasništvu. Koji je sukob interesa ako pomoćnik ministra odlazi na mjesto člana uprave tvrtke u većinskom državnom vlasništvu? Nikakav. Jedini je ugroženi javni interes ako ta osoba ne odgovara po stručnim kvalifikacijama, kao što se to često događa. Pa evo i zadnji put kad se očitovalo povjerenstvo, dobro je da je takav zakon bio jer odgovarajuća osoba nije kvalificirana voditi tako veliku tvrtku, ali da je to ne bi bilo nikakvo ugrožavanje javnog interesa. Pa kako netko ne ugrožava javni interes ako je pomoćnik ministra ili ministar ili zastupnik, a odmah ugrožava javni interes ako bude direktor evo recimo ili Podravke ili neke druge tvrtke. Zašto bi bio? To nije logično ni racionalno i proglašava onda povjerenstvo, a mora po zakonu da je u sukobu interesa bivši zastupnik koji je otišao na mjesto direktora Podravke, što je meni sasvim, ili neke druge tvrtke. A istodobno odlaze u privatni sektor, nitko ih ne registrira i ne proglašava da su u sukobu interesa, gdje je veći sukob, ovdje ga nema, a ovdje je izraziti sukob, donosio je odluke iz ministarstva ministar ili pomoćnik ili zamjenik na privatni sektor i drugi dan ide na plaću od 60, 70 tisuća kuna u privatni sektor i nije nikada proglašen da je bio u sukobu. Kako je moguće? Iz narodne banke ide u banku, nije u sukobu interesa. Glavni analitičar, nije u sukobu interesa. A koje je on odluke donosio kao guverner ili kao viceguverner ili kao zamjenik, odnosio se valjda na na koncesije pomorskog dobra, a ne na monetarni sustav. I to nam prolazi, to se događa. Kazala je predsjednica povjerenstva da je nužan registar. Naravno da je, iako ga je zbog političke nezrelosti koju imamo u Hrvatskoj teško i voditi. mi svaki dan mijenjamo dužnosnike ko na tekućoj traci, više ne možete ni pratiti. Ali logično bi bilo da imate registar i da se prati automatizmom gdje je to tko otišao u roku godinu dana, a ne da mora netko anonimno prijavljivati. Nema većeg zla u ovom društvu od anonimnih prijava. Zašto se to mora, anonimne prijave u zrelom društvu završavaju u košu za smeće. Ima jedan članak 13., nije dobar, izuzima od sukoba interesa one koji po osnovi sudjeluju u međunarodnim projektima koje financira Europska unija. Zamislite da u projektu koji financira Europska unija privatno može sudjelovati ministar regionalnog razvoja ili neki drugi pomoćnik njegov. to je klasičan sukob interesa i mi zakonom ono što je klasičan sukob interesa izuzimamo od sukoba interesa. To se mora mijenjati. Imamo članak 7. stavak d) koji jasno kaže da ne smije dužnosnik primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti, a članak 12. kaže: "Dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti." Kako je moguće da godinama u Narodnoj banci, u Hrvatskoj narodnoj banci guverneri i viceguverneri primaju osim visokih plaća i naknadu za rad u Savjetu te iste Narodne banke, a onda kad se to uočilo onda su tu naknadu pripojili plaći opet protuzakonito. Zamislite da član Uprave HEP-a prima osim plaće i naknadu za rad u Upravi HEP-a. Zamislite da ministar za rad svoj osim plaće prima naknadu za rad na Vladi. Sad članovi Savjeta su guverner, vice guverner i zamjenik vice guvernera i oni su članovi Savjeta. Oni godinama primaju plaću i plus 13, 15000 kuna naknade za rad u savjetima. I to nitko, svi zatvaraju oči nad tim, pa i Povjerenstvo. I sad su prije šest, sedam ili osam mjeseci ili godinu dana nisam siguran odjedanput plaća 36000 kuna, 40000 kuna neto jer su sve one naknade za rad tobože u Savjetu pripojili osnovnoj plaći. Komu oni odgovaraju? Nikomu. Nikomu, pa bih molio da se to ispita što je u tom slučaju. Svi napadaju evo plaću saborskih zastupnika koja je 13000 kuna, a oni sami sebi podižu sa 20 na 36, nitko ni ne postavi pitanje. Ovo izvješće pokazuje da su neki ministri u sukobu interesa. Mislim da treba razlikovati i one koji su birani i oni koji su imenovani. Dužnosnici koji su imenovani, a u sukobu interesa pa bili i ministri, ako je to ozbiljniji sukob interesa. Treba ih razlikovati je li nešto benigno ili je stvarno ozbiljno. Ali mislim da onaj tko se nalazi u ozbiljnom sukobu interesa ne može obnašati ministarsku funkciju. Kao što netko dodjeljuje iz ministarstva novce tvrtki u kojoj je suvlasnik. To je ozbiljan ne sukob interesa, to je ozbiljan prijestup. Ili da netko ne prijavi, zamislite ne prijavi vilu u inozemstvu vrijednu 5, 6 milijuna eura u imovinsku karticu. Pa nije to 5 jabuka posađenih u vrtu zaboravio prijaviti. To su ozbiljni zaboravi i ne mogu biti slučajni, nikako pa predlažem da se o tome brine i Povjerenstvo, ali i da ozbiljno razmislimo kako ne pretvoriti sukob interesa u cirkus, a čini mi se da ga pretvaramo u stvarnošću i stalnim djelovanjem. Treba razlikovati što je ozbiljan sukob interesa, a ne da svaki dan nam za svaku sitnicu čak vrlo neopravdano ljude uznemiravamo da su u sukobu interesa, ali zapravo nisu u sukobu interesa. I ono što upućuje, ne znam je li to sad možda nedovoljno poznavanje, ali najčešći koji su se našli u sukobu interesa gradonačelnici, župani i načelnici općina. Nisu uopće veliki pokazatelji sukoba interesa, ali nešto ne štima ako su svakodnevno oni na tapeti. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Pa bih molio da to se isto uzme u obzir. Hvala lijepa. Zahvaljujem ja i vama. Prelazimo na replike. Prvi se javio Frano Matušić, izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Kolega Marić, pa ukazali ste na jedan problem nakon odlaska s dužnosti u privatni sektor. Ja ću reći jedan primjer u Japanu barem je to bilo do prije par godina. Ministar koji bi napustio dužnost ministra nije smio nakon toga četiri godine bit u privatnom sektoru u tvrtkama koje se bave poslom koji je povezan sa njegovim ministarskim radom. Za to vrijeme mu je bila osigurana određena naknada itd. da bi čovjek ipak mogao živjeti, mora nešto raditi. Ako je stručan u određenom području na čijem je čelu bio kao ministar onda je jasno da mu je to jedno područje djelovanja i da mu se mora osigurati budućnost. u Japanu je bila praksa da mora proteći rok od četiri godine kako bi valjda one sve povlaštene informacije koje je imao kao ministar na neki način zastarjele i ne bi imale utjecaja, ta saznanja dakle na poslovanje privatne tvrtke u koju bi on išao. Međutim, kod nas se događa sljedeće da recimo predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju ode u jednu privatnu tvrtku koju je privatizirao, pa se vrati u drugu da bi je opet privatizirao. Nikome to nije sumnjivo. Nitko ne provjerava tu imovinu premda se o njoj piše itd. Dakle, to se događa u Hrvatskoj. Možete li zamisliti onda o čemu se tu radi. Kolega Matušić, pa to je ogroman problem koji se namjerno stvara nevidljivim, ali to nije samo sukob interesa. To je nešto i više od sukoba interesa, a zapravo mi ovim zakonom nismo ni definirali što znači sukob interesa se ne razumije./… interesa. A koje su posljedice iz toga što je netko privatizirao tvrtku dok je bio na funkciji javnoj koja određuje privatizaciju te tvrtke. Pa ne može se to svesti da, bio je u sukobu interesa, kazna 5000 kn. Da, banku vrijednu 30 milijarda kuna imovine privatizirao čelnik, izvrsno. Čak ga nismo ni registrirali, a da ga se registriralo 15000 kuna kazne. A istodobne za banalne vrijednosti gradonačelnika ili načelnika općine će kazniti isto toliko. A oni koji rade pošteno i državnu instituciju vode pa makar bili i doktori znanosti kao što znam slučajeva, završe na cesti nakon što su obnašali tu funkciju jer su pošteno radili svoj posao. A onaj tko je vršio pritisak na takve da ne smije tako pošteno raditi nego da mora raditi u interesu drugog iz ministarstva završava zaposlen u toj tvrtki zbog koje je ovaj ostao bez posla. I tako smo isprepleli Hrvatsku. E tako je ne možemo graditi i tako je možemo samo razgrađivati i zato nam izgleda ovako kako je. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad Kolega Marić meni je drago što ste i vi podržali stav da postojeći zakon trebamo popraviti i doraditi, u tom smislu je i kolega Beus u ime kluba HNS-a kao dio vladajuće koalicije govorio i vjerujem da postoji mogućnost da Sabor usvajajući usvajajući ovo izvješće usvoji naš prijedlog zaključaka da Vlada do kraja godine Saboru mora ponuditi popravak zakona. Nadam se da takva šansa postoji. Vjerojatno ćemo tad imati prilike da sukob interesa definiramo ne samo sukob javno i privatno nego javno i javno gdje također može biti sukoba interesa. I ovaj treći moment kojega ste vi otkrili, privatno-javno kada netko iz javne javne pozicije dužnosti odlazi u privatni sektor, a prije toga si je pripremio teren jer je bio u mogućnosti donositi odluke i provoditi tobože zakone. Ova rasprava danas pokazuje da je sazrelo vrijeme ponovne rasprave o tome da li je sukob interesa samo moralna kategorija ili mogući osnov prestanak mandata po sili zakona. Bojim se da još uvijek takvu većinu u ovom Saboru se neće moći dobiti, ali rasprava će se otvoriti. A kad ste govorili o kaznama, nažalost Zakon o sukobu interesa ne poznaje kaznu, novčanu kaznu. Poznaje kategoriju ustegu od plaće. Pa kada dužnosniku prestane mandat i prestane primati plaću kao dužnosnik ne mora platiti novčanu kaznu koju je od povjerenstva dobio jer više ne prima plaću kao dužnosnik. Dakle, čak i dotle smo došli da i odluke povjerenstva u smislu novčanog kažnjavanja se na taj način mogu izigravati pa onaj iz HNB-a koji je otišao u privatni sektor kad bi i bio sankcioniran ne može mu se izvršiti ustega od plaće jer je više ne prima kao dužnosnik jer je već u privatnom sektoru. Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Lesar upozoravao sam na negativnosti ovog zakona, na neprimjenjivost i na nelogičnost. I iz toga se nameće zaključak da moramo ozbiljno razmisliti o njenim izmjenama. Ali sad ste me asocirali na jednu praktičnu evo najnoviju nelogičnost. Zamislite gospođo predsjednice, nije sukob interesa kada direktor privatne banke dođe na mjesto predsjednika uprave državne banke koju ta privatna banka kupuje, javno kupuje, izrazila je javni interes za kupnju te banke. Prije kupnje šalje direktor svog direktora u tu državnu banku. A istodobno bilo koji državni dužnosnik ili zastupnik u interesu države ne može otići sad za direktora te državne banke. Moram biti pristojan, ne znam kako nazvati tu perverziju pravu. Strašno nešto! I ne mogu zamisliti da to jest slučajno. Vjerujte to nije slučajno jer da je slučajno onda se ne bi tako dogodilo, nego je netko omogućio da privatnik može s bilo koje funkcije doći u državnu, ali da iz državne u državnu ne može. Pa ne može zato što se otvara prostor privatnom sektoru. Pa neće oni koji odgovaraju za stanje u društvu voditi državne tvrtke, oni su nesposobni, nego oni koji ne odgovaraju a iz privatnog sektora ćemo ih poslati tamo, oni će najbolje obnašati javnu funkciju ali ne snose nikakvu odgovornost jer političari smo s odgovornosti. A oni će bonuse pokupiti dobre i otpremnine kad dobiju otkaz zbog svoje nelogičnosti. I da nitko živ u ovoj Hrvatskoj nije reagirao na takvu jednu neprirodnu situaciju. Kupuje se tvrtka i šalje se svog čovjeka u državnu tvrtku za direktora. Odlično, krasno! kroz cijelu vašu raspravu i rasprave drugih kolega, ali i sada u replikama, dobro ste spomenuli što je to u definiciji u stvarnosti sukob interesa. Nije li ovaj čas kad razmišljamo o tome i ova Vlada u sukobu interesa sa hrvatskim narodom? Nisu li građani, nije li hrvatski narod na izborima očekivao poštenje i časno ponašanje? Je. Međutim, eto nažalost otkad je ja bih rekla i svijeta i vijeka morali su postojati neki zakoni, a svatko od nas u sebi nosi i one vjerske a i one obiteljske vrednote kroz život svoj. Pa svatko od nas nekako u sebi nosi ne laži, ne kradi, ne ubij, ne poželi, ne uzmi, a onda nažalost desi se da politika, da političari, dužnosnici i u konačnici ovo pitanje koje sam postavila o ovoj Hrvatskoj vladi dolaze u sukob interesa jer ne mogu obuzdati sve ove svoje prohtjeve za korupcijom, za tim da se izdignu iznad svakoga, a posebice iznad onog birača koji ga je birao na mjesto ili onog koji ga je postavio. kako je moguće, spomenuli ste i rekli najviše je tu gradonačelnika i načelnika, i slažem se. Nisu samo oni koji su u sukobu interesa, ali naprosto mene tako boli ta činjenica da netko si uopće iz neke političke stranke, a svjedoci smo načelnika koji je načelnik jedne općine i naprosto ga se šalje u jednu državnu tvrtku koja najbolje posluje. Želi li ova Vlada uništiti tu tvrtku namjerno? Zašto? Da li je to prvi put? Hoće li se to opet ponavljati i kako će hrvatski građani i hrvatski birači vjerovati. Kome? Kako biti siguran da netko ti govori, ne laže i da će časno obavljati svoju dužnost? Evo, hvala vam.

koji su propustom neevidentirani kao sukob interesa, a čak mislim da je previše i okarakteriziran sukob interesa što bi moglo zaista, nema štete nikakve, ali se mora okvalificirati kao sukob interesa i onda ispada u javnosti da je to neki strašan prekršaj, da je netko počinio kazneno djelo, a zapravo nije ništa počinio nego zakonom nije dobro regulirano i nekada se okrivljuju ljudi koji su potpuno ispravni u svom postupanju. Ali ako malo pažljivije izanaliziramo, a to sam maloprije predložio da Povjerenstvo radi registar ulazak/izlazak, odakle dolaze u ministarstva ljudi i od kuda idu ljudi iz ministarstva, dužnosnici pa biste vidjeli da je to samo nekoliko tvrtki koje su kao baza, oni su sveučilište intelektualno za hrvatsku budućnost. Pa vidite Ministarstvo poljoprivrede i izanalizirajte kud odlaze ti ljudi i od kuda dolaze u ministarstvo. Ne možemo onda s takvom kadrovskom politikom naprijed, a najveća najveća prepreka razvoju društva je pogrešna upotreba ljudskog potencijala. Najveći zločin svom narodu radi onaj tko ne koristi ljudski potencijal na ispravan način, društvo je propadalo u kojem su neki društvo vodili, a Gotovca zatvarali pa i danas zatvaraju Gotovce pod navodnicima, samo nisu u zatvoru nego ostaju bez posla, a … one koji su slični onima koji su vodili društvo koje je već davno propalo. Hvala lijepa. Slijedi replika poštovanog Šime Lučina. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Mariću, sa većinom vašeg osnovnog izlaganja se slažem i podržavam ga. Prije svega moram iskazati svoje zadovoljstvo što je sada jasno nakon dvije godine da je i HDZ postao svjestan da zakon na koji smo upozoravali kad je donesen i kasnije nije dobar i da ga treba mijenjati. Sjećate se rasprava i odgađanja izbora Povjerenstva u namjeri da se zakon promjeni. Otprilike da sad ono što sam vidio i čuo, manje-više imamo konsenzus u Saboru oko izmjene i potrebe izmjene ovog zakona, ja se nadam da će ga Vlada tokom ove godine ili u svom mandatu promijeniti. Evo, čak i mogu razumjeti da je ovaj zakon bio jedan od uvjeta za EU pa je on ovakav kakav je, ali sada vidimo da iz njega proizlazi niz loših rješenja. Ne bih se vraćao u povijest i govorio gdje je tko išao i od kud je tko došao, … mogli to analizirati i zapravo se počet prebrojavat, ali mislim da nam sada nije to cilj. veliki broj zahtjeva državnih dužnosnika za utvrđivanjem i tumačenjem da li su oni u sukobu interesa jeste zapravo samo razlog to što je zakon loš. Ja ne mislim da je samo to, ja mislim da pomalo među dužnosnicima sazrijeva svijest o potrebi toga da ne budu u sukobu interesa. Međutim, mene još brine jedna činjenica koju moram ovdje istaknuti. Meni nije jasno gdje je tu odgovornost političkih stranaka? Kako političke stranke recimo za ljude za koje su utvrđeno bilo da su u sukobu interesa ili protiv osoba protiv kojih se vodi kazneni progon ističu na listama, ističu pojedinim jedinicama lokalne samouprave? To je malo za mene ovako, ja to nikako ne mogu …. mogu …. I onda još imate situaciju, recimo da u pojedinim situacijama ti ljudi budu… … /Upadica Stazić: Vrijeme./ … Očito moramo nešto i u ovom edukativnom promidžbenom smislu raditi i objašnjavati zapravo što ovaj zakon znači. Hvala. **Stazić, Hvala lijepa. Kolega Mariću slažem se s vama da nije logično da ako je netko u sukobu interesa da obnaša visoke funkcije ili da se nalazi na listi, ali evo, maloprije sam rekao, imamo aktualne ministre koji su u sukobu interesa. Kud će idealnija pozicija nego da političkom voljom kažete, ajmo da ti ministri ne obnašaju tu dužnost jer nije logično da obnaša dužnost ministar. Pa što je odgovornije za društvo, biti ministar ili biti na nekoj listi lokalnoj tamo? Imamo ministra koji je u sukobu interesa, ne jednoga, imamo 3. 3. Pa ajmo ih mijenjati i dogovoriti se da više takvi nikada ne budu ministri, ne samo ovi ili oni, bilo čiji. Za ministra za kojeg se utvrdi da je u sukobu interesa da podnese ostavku, da je to najminimalnije što treba napraviti. Slažem se da nije zahtjev samo loš zakon, ali je i to. Slažem se da je možda što ste kazali povećanje svijesti dužnosnika za odgovornost, i to, ali zaboravio sam reći, vjerojatno ima i strah. I iz straha podnose zahtjev, čak se usuđujem, najviše možda zbog straha. A što se onda događa još? Da ti isti zbog straha podnose mišljenje i DORH-u i sukobu Povjerenstva interesa, za svaku odluku člana uprave podnosi mišljenje DORH-a, dajte molim vas vidite jesam ja, hoće to biti kazneno djelo ako ja to napravim tako? Pa ne može tako društvo funkcionirati, ne može zakon uvoditi ni mjesna zajednica, a kamoli ozbiljna tvrtka ili država. Mi smo svojim ponašanjem sveli to na to. Zato što svatko može podnijeti kaznenu prijavu, za svako može reći da je da je podnesena kaznena prijava protiv njega i onemogućiti ga, a da zapravo nije odgovoran za ono za što je podnesena kaznena prijava za njega. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo ćuti repliku poštovane Jadranke Kosor. Hvala lijepa. Kolega Mariću dvije stvari, jedna koju stejako dobro primijetili, mislim da ste raspravu skrenuli na jedan dio problema koji do sada uopće nije bio istican pa je prošao ispod rada i kada se donosio zakon, a to je odlazak dužnosnika u privatni sektor. Dakle spomenuli ste među ostalim iz Hrvatske narodne banke u drugu banku, ali spomenut ću iz Hrvatske narodne banke u privatni sektor također, ali isto tako iz ministarstva dakle dužnosnici koji odlaze u privatni sektor i to je jedan od razloga zbog kojih sasvim sigurno trebamo ili mijenjati ili donositi novi zakon jer u sve ostalo dužnosnici koji su bili u ministarstvima ili drugim važnim hrvatskim institucijama su sve ostalo bili na izvoru i povlaštenih informacija i to je nešto o čemu također treba voditi računa. Ali povjerenstvu moramo dati prave alate u ruke, dakle transparentne i jasne zakone koji usmjeravaju odnosno targetiraju probleme na koje povjerenstvo može i mora reagirati. I druga stvar, zahtjevi, učestali zahtjevi dužnosnika, velik broj zahtjeva povjerenstvu na tumačenje zakona jer ako se dužnosnik traži očitovanje povjerenstva o tome jeli u sukobu interesa ili nije onda to znači tumačenje zakona. Mislim da je to dobra pojava jer dužnosnici polako shvaćaju važnost primjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a s druge strane iskazuju povjerenje i poštovanje i uvažavanje ovako važnom tijelu kao što je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Pa mislim da u ovoj jednoj fazi tranzicije to možemo i pozdraviti. uvijek treba šire promatrati i iskoristiti prilika i situacija da se ukaže i na ono što nam promiče, a što bi dobro bilo popraviti i ispraviti. Zato sam iskoristio ovu situaciju ukazati na neke članke, posebice evo vratit ću se ponovo na ovaj članak, zamislite izuzima se ako nešto financira EU, a ne izuzima se ako nešto financira Hrvatska država. Pa gdje je tu logika? I zašto baš samo ono što su projekti EU? Prepoznajem rukopis u ovome, prepoznajem rukopisni interes onih koji sudjeluju u takvim projektima, a visoki su dužnosnici RH. nema logike. Kada kažete da je dobra pojava što pišu zahtjeve za mišljenje, je dobra ali je nepotrebna. Čemu gubiti vrijeme na to. Ako je nešto jasno onda ne treba gubiti pretvaramo se u nepotrebno. Pa normalnom čovjeku ne treba uopće Kazneni zakon, zna jeli nešto ispravno ili nije. Samo neka si postavi pitanje ovo što činim bih li učinio da svako vidi i da svatko zna zato što ovo radim, ma ne treba mu nijedan zakon samo neka odgovori na to pitanje. Hoću li biti ponosan na ono što sam učinio ako se zato objavi sutra u Dnevniku ili na vijestima, ne treba mu čitati zakone ni pravilnike, samo neka odgovori na to pitanje eto mu uputa kako će raditi. Ali bojim se da ovakav nejasni pravilnici i zakoni omogućuju takve da se pokušamo šuljati između zavoja i tražiti sebi rješenja koja nisu zakonski dobra i koja odobravaju loša djela, a to moramo izbjeći svakako i zato ga treba mijenjati. Hvala. Hvala lijepo. Kolega Marić govorili ste o apsurdima, tako ste rekli i još ste dodali jednu drugu riječ perverzijama koje proizlaze iz ovakvi nedorečenih zakonskih normi i rješenja. Pa i samo povjerenstvo na osnovu ove legislative dovodi vrlo često u nedoumicu i samo povjerenstvo o tome. Dakle slažem se s time da treba promijeniti legislativu u svezi sukoba interesa. Kada govorimo o apsurdima, rekli ste da su tri ministra u sukobu interesa, naša hrvatska ministra. A evo jučer je bilo i gledao sam na HRT-u kako je predsjednik Njemačke dao ostavku zato što je bilo sumnji u 700 eura, iznos od 700 eura koji je bio u sukobu interesa. On je podnio ostavku, kasnije se dokazalo da je to bilo nepotrebno, nije bio kriv za tih 700 eura. Nudili su mu povratak na funkciju, nije htio prihvatiti. Nadalje, kada ste govorili o gradonačelnicima i načelnicima općina koji ulaze u sukob interesa i razrješava povjerenstvo zapravo treba primijeniti onu našu narodnu da ipak "Riba smrdi od glave, a ne od repa", a izgleda se puno toga rješava se kod nas od repa, a glava pa počevši od ta tri ministra koji su u sukobu interesa to se ne rješava. Još sam htio reći nešto. oni koji dolaze i odlaze iz ministarstava u određene firme, rekao je lijepo Chris Cvijić najvažnija je informacija koju oni nose sa sobom. Tu informaciju koju oni nose sa sobom ili dolaze u Vladu dakle intelligence services ili servis servis nitko o tome ne računa. On izlaskom iz Vlade u određenu privatnu firmu nosi puno toga. I zaista moramo razmisliti o promjeni toga zakona i o normi da nakon obnašanja dužnosti u državi ne bi smio neko vrijeme odlaziti u neku privatnu firmu. A o Ministarstvu poljoprivrede i odlascima zamjenika u firme ili u firmu o kojoj znamo sve, ne treba ni govoriti. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. hvala lijepa. Odgovor nije okarakterizirano sukobom interesa kada je jedan direktor bio direktor državne tvrtke i imao je dionice te tvrtke, kada se ona prodavala on je na razlici zaradio 36 ili 34 milijuna kuna, kao direktor te tvrtke. Nikada nije čak ni sukobom interesa, a kamoli da nešto drugo bude što bi trebalo biti. Kada govorite o zakonu, ovaj zakon nesporno mora se donijeti konsenzusom političkim. razumije./… o zakonu se nije uopće raspravljalo, raspravljalo se samo o povjerenstvu jer je svim stalo tko će biti u povjerenstvu. Mene osobno uopće ne briga tko je u povjerenstvu. Bitno mi je, znate šta mi je bitno? Imenom i prezimenom me ne briga, bitno mi je da zadovoljava uvjete, one tehničke, da ima znanje, da ima karakter i da voli Hrvatsku. Ako to nema ne interesira me da mi je najbliža rodbina. Ako to ima ne interesiram me tko je ni odakle. A mi smo sve sveli tko će biti član povjerenstva i predsjednik povjerenstva. A zato nam nije ovako zakon loš jer ovo drugo skoro ništa nije definirano ili je loše definirano. A ako izaberemo prave ljude, odgovarajuće ljude onda je najmanji problem zakon. I zato propišimo uvjete jasnije i za članove povjerenstva i za predsjednicu povjerenstva, poštujmo kriterije pri izboru a onda odaberimo najbolje ljude za te. A netko nam nametne iz vana ili zato što se netko nekomu sviđa. Ja nemam nikada favorita osobu nego imam favorita smo u kriterijima. A kriteriji su nešto što su u Hrvatskoj zakopani, čini mi se da se ne smije otkopati nikako. Ali ne možemo državu izgraditi niti voditi ako nećemo kriterije malo uzdignuti iznad svega ostaloga. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada ćemo čuti zaključno mišljenje predsjednice povjerenstva poštovane Dalije Orešković. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici i zastupnice. Kratko ću se osvrnuti na pojedine teme koje su bile naglašene u ovoj raspravi. Očito je da se razdoblje u kojem zbog gubitka kvoruma povjerenstvo u ranijem sazivu nije moglo provoditi bitan dio postupaka iz svoje nadležnosti negativno odrazilo na percepciju i na svijest određenog broja dužnosnika o obvezama o obvezama koje za njih proizlaze iz odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa a također i o posljedicama njihove povrede. Povjerenstvo je toga bilo svjesno u trenutku stupanja na dužnost te smo itekako bili svjesni zadaća koje su pred nama. Povjerenstvo se u prvoj godini svoga mandata nastojalo uhvatiti u koštac sa samom srži problema te upravo je u tome bit ovog izvještaja. On je tako i koncipiran ne da kritizira nego da ono što je kroz praksu u svom radu uočilo povjerenstvo, ono što su spoznaje povjerenstva posluži kao poticaj i kao pomoć u unaprjeđivanju samog sustava ali isto i tako kao jedna pomoć u podizanju digniteta politike kao profesije. Logističke poteškoće koje su navedene u ovom izvješću povjerenstvo je navelo samo kao jedan od objektivnih statističkih podataka. No na te probleme povjerenstvo u prošloj godini se nikada nije pozivalo kao na opravdanje niti ih je ikada posebno isticalo. No na te probleme u smislu administrativne potkapacitiranosti ukazivale su određene međunarodne institucije institucije izražavajući time zabrinutost da li će povjerenstvo uopće moći ostvariti cilj i ciljeve koji su u zakonu propisani. Tu prvenstveno mislim na Europsku komisiju ali isto tako i na GRECO, svi znamo što su ove institucije u svojim izvješćima koje su usvojene ove godine o tom problemu rekli. Činjenica je da je u trenutku stupanja na dužnost povjerenstva, članova povjerenstva u uredu bilo zaposleno svega 8 djelatnika. Od tih 8 djelatnika svega su bila 3 savjetnika i to jedan savjetnik ekonomist i 2 pravnika, od toga je jedan pravnik, pravnica bila na korištenju porodiljnog dopusta. Što znači da smo zapravo u logističkom smislu, u smislu one podrške koja je trebala poslužiti kao kao pomoć u obradi predmeta i u izradi naših akata mogli smo se osloniti na svega 1,5 recimo to tako, 1,5 osobu. Spomenula bih i da je važećim akcijskim planom bilo predviđeno jačanje osoblja u uredu povjerenstva i to za 12 novih djelatnika. U prošloj godini zapravo su u ured povjerenstva primljena svega 2 djelatnika i to savjetnika, pravnika sa položenim pravosudnim ispitom. Povjerenstvo je time zapravo htjelo rukovoditi se onim što je rekao Ustavni sud o potrebnoj razini stručnih znanja za provođenje zadaća iz nadležnosti povjerenstva a obzirom da je riječ o dinamičnom području u kojem je potrebno pratiti međunarodne inicijative, se ne razumije./… i trajno raditi na komparativnim analizama kako su neka rješenja ustrojena u drugim državama. Dakle prilikom stupanja na dužnost svjesni smo bili da se na logistiku ne možemo osloniti te je teret onog praktičnog dijela rada preuzelo povjerenstvo na sebe što znači da su upravo članovi bili ti koji su izrađivali akte. donijeti odluku ili mišljenje na javnoj sjednici relativno je lako, pretočiti to u jedan pisani akt koji se u cijelosti objavljuje na internetskim stranicama povjerenstva nešto je malo veći izazov. A upravo je u tim aktima i to posebno u opsežnosti njihovih obrazloženja povjerenstvo nastojalo napraviti jedan iskorak i to u kvalitativnom smislu u odnosu na ono što je kao praksa postojalo ranije. Na taj način povjerenstvo je nastojalo izgraditi povjerenje u svoju objektivnost i nepristranost ali isto tako i u profesionalnost kojoj smatram da u razdobljima koja dolaze je potrebno davati sve veći i veći značaj. Dakle kao što sam istaknula bit izvještaja svodi se na to da se ukaže na suštinu problema bez apostrofiranja pojedinih imena. Stoga su zapravo u onom statističkom dijelu kako bi bili potpuno transparentni navedeni brojevi pod kojima se u urudžbenim knjigama pojedini predmet vodi. A sadržaj tih predmeta i da li su riješeni i u kojem roku može se vidjeti iz onog drugog dijela gdje smo prikazali kratki kratki sažetak svakog od tih predmeta. Iz tog dijela vidljivo je da zapravo nema neriješenog predmeta iz 2010. godine, vidljivo je o kojem se dužnosniku radu, no kažem iz potrebe da zadržimo onu objektivnost nikoga posebno ne želimo apostrofirati. Činjenica je da zakon ne propisuje rokove u kojima povjerenstvo mora donijeti određeni akt, odnosno rok postoji samo u dijelu predmeta koji se odnose na zahtjev za davanje mišljenja samog dužnosnika, no ne i u dijelu u kojem povjerenstvo mora pokrenuti ili donijeti odluku o tome da li se pojedini dužnosnik našao u sukobu interesa. Imajući to na umu povjerenstvo je u trenutku stupanja na dužnost bilo svjesno da je to zapravo naša najslabija točka i da bi se danas sutra najveće kritike upravo mogle usmjeriti na period koji je bio potreban da se pojedini predmet iz domene sukoba interesa riješi. Povjerenstvo je prilikom stupanja na dužnost istovremeno uzelo u rad sve one zaostale neriješene predmete. Naravno da je dinamika njihovog rješavanja ovisila i o samom njihovom sadržaju, o tome koliko su bili složeni i u kojoj brzini je povjerenstvo moglo prikupiti potrebne obavijesti i dokaze od drugih nadležnih tijela. No isto tako bitno je istaknuti da svi ti predmeti, pa tako i taj predmet iz 2010. godine svjedoče o nečemu od čega je protekao značajan vremenski period. U konkretnom slučaju bilo je riječi o nečemu iz 2004. i 2005. što što samim time znači da ti predmeti imaju određeni prizvuk arhaičnosti pa se povjerenstvo samoinicijativno, paralelno i usporedno sa rješavanjem tih zaostalih predmeta bavilo i onim što proizlazi iz aktualnih zbivanja. prvenstveno su se provodili postupci na temelju vlastitih saznanja zbog uočenih očitih povreda poštivanja onih ograničenja koja proizlaze iz zakona. To su primjerice članstva u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava. O logističkim rješenjima i načinu kako se povjerenstvo s njima nosilo bit će više riječi prilikom podnošenja sljedećeg izvješća. Naime, povjerenstvo o tome nije dalo prioritetni značaj, smatrali smo da je u kontekstu onoga što su i međunarodne institucije rekle u svojim izvještajima prvenstveni strateški cilj bio ostvariti pomak u broju riješenih predmeta, odnosno ostvariti tzv. track record. Svi znamo da je na to bilo ukazano i prilikom zatvaranja 23. poglavlja. U ovoj godini povjerenstvo provodi informatizaciju i vjerujem da će ono što ćemo kroz taj projekt uspjet postići znatno će unaprijediti rad povjerenstva, a i lakše će biti iščitati neke statističke podatke. Obzirom da nam statistika u 2013. godini ide na ruku, možda je šteta što i ti statistički podaci nisu na drugačiji način prikazani u ovom izvješću, pa između ostalog i u dijelu načina na koji su korišteni financijski resursi, obzirom da je povjerenstvo zapravo ostvarilo i poprilično značajne uštede. O tome će sigurno biti više riječi u sljedećim izvješćima, tome ćemo posvetiti posebnu pažnju. Međutim, statistika će zapravo i u ovoj godini nešto malo reći o onome što je zapravo najveći nedostatak kakvih trenutno postoje. Ako govorimo o provjeri podataka iz podnesenih izvješća imovinskih kartica, činjenica je da smo u našoj prvoj godini mandata imali lokalne izbore. Nakon provedenih lokalnih izbora u povjerenstvo su pristizale kartice kako onih dužnosnika kojima je prestao mandat, tako i novoizabranih. U povjerenstvo je pristiglo preko 3000 novih imovinskih kartica koje je trebalo administrativno obraditi. Prije ovog saziva povjerenstva administrativna provjera u smislu kako je ona sada definirana zakonom nije se provodila, a administrativna provjera u smislu da li je izvješće pravodobno podneseno, da li potpisano te da li u formalnom smislu zadovoljava kriterije ispravno i pravilno popunjenog obrasca, preduvjet je za provođenje daljnje tzv. redovite provjere. Povjerenstvo je provelo tu administrativnu provjeru svih podnesenih izvješća i doista je postojao veliki logistički problem u smislu unosa unosa tih podataka u internetsku aplikaciju, obzirom da za taj posao imamo angažirane svega dvije djelatnice, a i sami ste primijetili obzirom na tehnološke dosege vremena u kojem živimo bilo bi puno jednostavnije da je riječ, da imamo elektronički obrazac pa onda postupak prepisivanja podataka iz ručno popunjenih izvješća više neće biti niti potreban. Ono što povjerenstvo trenutno na tom planu provodi, dakle stvorit ćemo sve preduvjete da se već sa početkom sljedeće godine ustroji taj elektronički obrazac koji će sigurno olakšati i dužnosnicima način podnošenja izmjena i dopuna tih izvješća, a isto tako upravo je ustrojavanje ovakvog elektroničkog obrasca osnovni preduvjet smislene i učinkovite redovite provjere. Dakle redovite provjere u smislu da li je dužnosnik prijavio cjelokupnu imovinu o kojoj je dužan izvještavati te da li je tijekom obnašanja dužnosti došlo do njezinog nesrazmjernog bogaćenja. U tom dijelu, kao što ovo izvješće svjedoči, svega je bilo manji broj predmeta koji su okončani i provedeni, ne toliko zbog samog povjerenstva nego zbog toga što i druge institucije nisu mogle pravovremeno odgovoriti na naše zahtjeve, na količinu našeg zahtjeva, a kažem one su bile relativno male u odnosu na krug dužnosnika koje bi povjerenstvo u odnosu na podatke o imovinskom stanju trebalo kontrolirati. Treba imati na umu da približno u nadležnosti povjerenstva imamo 3000 dužnosnika, a povjerenstvo bi trebalo provoditi redovitu provjeru imovine ne samo tih dužnosnika nego i članova njihove uže obitelji, što znači da se ovaj broj višestruko povećava. Jedino uspostavljanjem elektroničke baze podataka u samom povjerenstvu, a pretpostavka toga je podizanje unutarnje informatičke mreže te umrežavanjem podataka između baze s kojima raspolažu pojedine institucije primjerice Porezne uprave i druga tijela moći će se vršiti sustavna provjera podataka iz imovinskih kartica i to po sistemu automatske obrade, inače služba od svega 15 ili 18 ljudi ne može ovoliku količinu dužnosnika, odnosno osoba koje podliježu zakonu sustavno kontrolirati. Zahvaljujem se dužnosniku koji je spomenuo međunarodnu organizaciju RESP-u i sadržaj izvješća koje se napravilo u okviru komparativne studije koju je provodila ta institucija. Ono što je šteta, šteta je da Republika Hrvatska slijedom činjenice da smo prošle godine pristupili EU zaključno sa istekom ove godine više neće biti članica te organizacije, a upravo su države članice koju čine te koje imaju možda najsličniji sustav provjere podataka iz podnesenih imovinskih kartica, te bi bilo dobro koristiti njihova saznanja i njihovu praksu kako bismo uopće mogli znati kako i zakonodavni okvir prilagoditi potrebama te provjere. Naglasila bih da je i Ustavni sud rekao da je upravo na zakonodavnom tijelu odgovornost da postupak provjere i to redovite provjere normativno uredi. U odnosu na provođenje sustavne edukacije svih razina dužnosnika činjenica je da je to jedna od obaveza Povjerenstva. Isto tako i činjenica da se u prvoj godini mandata Povjerenstvo orijentiralo prvenstveno na provođenje edukacije na razini dužnosnika lokalne i regionalne samouprave ovo iz razloga što za razliku od obnašatelja viših dužnosti dužnosnici na razini općina vrlo često nemaju tajnicu, nemaju pročelnika, nemaju nekoga tko bi ih znao pravovremeno uputiti na pojedine odredbe zakona. Naravno da nepoznavanje zakona ne sprječava, ali pravovremeno upoznavanje sa njegovim odredbama može smanjiti broj postupaka koje potom Povjerenstvo mora provoditi, a svaki novi pokrenut postupak zapravo dodatno produbljuje jaz nepovjerenja koje građani imaju prema obnašateljima javnih dužnosti. Povjerenstvo ima namjeru provesti edukaciju svih razina dužnosnika, ali planira prije toga napraviti posebne programe obzirom da je suština problema s kojima se pojedini obnašatelj u svakodnevnom životu susreće nije ista kada je riječ o dužnosniku na lokalnoj razini ili primjerice nekom tko dužnost obnaša u izvršnoj vlasti na državnoj razini. Što se tiče zastupnika u Hrvatskom saboru i današnja rasprava je pokazala da pojedini zastupnici nedovoljno precizno poznaju odredbe zakona i ono što zakon govori, kažem nedovoljno precizno. U tom smislu posebno je važno istaknuti razliku između samog sukoba interesa koji se definira kao sukob između javnog interesa i privatnih interesa dužnosnika ili kao sumnja u nepristranost u obnašanju javne dužnosti od onoga što mi kažemo da predstavlja kršenje odredbi samog zakona. Sukob interesa Povjerenstvo samo utvrđuje, a sankcije se izriču za utvrđenu povredu odredbi zakona. Zašto ovo izvješće svjedoči velikom broju pokrenutih postupaka protiv dužnosnika na lokalnoj, regionalnoj razini? Pa zato što je zapravo Povjerenstvo u prvoj godini mandata prioritet dalo kako bi se na taj način steklo početno iskustvo u redovitoj provjeri podataka iz podnesenih izvješća ciljano smo išli na provjeru jednog dijela podataka a to su članstva u upravama i nadzornim odborima trgovačkih društava. U tom dijelu postupci su pokretani i protiv dužnosnika izvršne vlasti i protiv zastupnika u Hrvatskom saboru i protiv dužnosnika na lokalnoj, regionalnoj razini, te pojedinih drugih obnašatelja javnih dužnosti. Na taj način Povjerenstvo je pokazalo objektivnost, neutralnost u tim predmetima koji se dakle tiču istovjetne povrede odredbi zakona našli su se pripadnici svih političkih opcija i nezavisni obnašatelji javnih dužnosti pa je na taj način Povjerenstvo moglo imati jedan objektivan, transparentan sustav po kojemu će se izgrađivati i raspon sankcija koje se izriču za pojedinu odredbu zakona, a bez da se time dovodi u opasnost da se bilo koji predmet može iskoristiti u dnevno-političke svrhe. Ponovno što se tiče edukacije zastupnika u Hrvatskom saboru istaknula bih da je GRECO na plenarnoj sjednici koju je usvojio u lipnju ove godine dao preporuku koju bi Republika Hrvatska trebala usvojiti u razdoblju od 18 mjeseci od dana usvajanja tog izvješća, da se u cilju podizanja integriteta u obnašanju javnih dužnosti na razini Parlamenta, dakle na razini Hrvatskog sabora usvoji Etički kodeks. Pri tome je važno da taj Etički kodeks bude samo regulativni akt, odnosno da u kreiranju njegovog sadržaja prvenstveno sudjeluju sami zastupnici pri čemu Povjerenstvo može poslužiti kao svojevrsni alat koji će dati određene impulse, smjernice i upute. Također su preporuke GRECO-a naglasile potrebu da se uspostavi bolji most i bolji komunikacijski kanali u smislu savjetodavnog procesa o tome što zapravo etičko načelo u praksi znači, pa tako i što bi predstavljala ta etička načela u obnašanju dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru. U današnjoj raspravi čulo se i da zapravo je izostala javna osuda utvrđenog sukoba interesa. Možda tome i nije tako ukoliko se obrati pažnja na nešto što je utvrdila Europska komisija u svom izvješću o suzbijanju korupcije u onom dijelu, u onom prilogu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku. Naime, Europska komisija je pozivajući se na jedan konkretan primjer ponovno ime neću iznijeti jer to ovdje nije potrebno apostrofirati. Europska komisija je utvrdila da politička odgovornost može imati itekako važnu ulogu u podizanju razine integriteta a isto tako podizanju razine povjerenja građana u tijela javne vlasti. Dakle, tu je prepušteno samim obnašateljima javnih dužnosti da na temelju svog osobnog moralnog stava donesu određene odluke i povuku mjere kojima svoju vjerodostojnost štite ili opravdavaju. Obzirom da smo se dotakli i predmeta u kojem je povjerenstvo donijelo odluku protiv Glavnog ravnatelja HRT-a ponovno ističem u tom predmetu povjerenstvo je na sebe preuzelo veliki rizik. Ako se podsjetimo na ono što je Ustavni sud rekao o prekoračenju granice nadležnosti i uzurpaciji ovlasti dakle povjerenstvo je preuzelo i rizik kritika koje će eventualno kao posljedica ovog predmeta nastati. No, ovom prilikom željela bih reći da je zapravo odgovornost za ovaj slučaj podijeljena na tri sudionika. Dakle, prvenstveno je možda odgovornost samog Hrvatskog sabora što nije jasno definirao pravovremeno pa i samom gospodinu Radmanu da se ima smatrati dužnosnikom u smislu primjene ovog zakona. Time bi se postigla ona načela vladavine prava i pravne sigurnosti o kojima sam u uvodnom dijelu izvješća govorila. Dakle, time bi se dužnosniku pravovremeno skrenula pažnja na to koja su njegova zakonska prava i obveze. Povjerenstvo je ovdje postupalo s ciljem da se kroz taj predmet napravi jedan legitiman pritisak, da se ukaže na bit problema, da se u budućim izmjenama i dopunama zakona više vodi računa o tome iz kojih funkcija proizlazi koruptivni rizik. Dakle, ne polazi niti zakon, a niti povjerenstvo od toga da su obnašatelji dužnosti, dakle oni koji se nalaze imenom i prezimenom na određenom položaju da su skloni koruptivnim radnjama nego da je sama ta funkcija slijedom onih ovlasti koje ima podložna koruptivnim rizicima. U tom smislu povjerenstvo smatra da bi u budućim izmjenama i dopunama trebalo razmotriti o tome da se neke druge funkcije poput primjerice članova Uprave HBOR-a i drugih uvrste u krug onih obnašatelja javnih dužnosti koji su podložni obvezama koje propisuje Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Bitno je istaknuti da se o predmetu Radman kao i u drugim predmetima kojima se povjerenstvo upustilo u autonomno tumačenje statusa dužnosnika još uvijek vode upravni sporovi te nije poznato na koji način će upravni sudovi tumačiti stajališta koja je u tim predmetima zauzelo povjerenstvo. U odnosu na trend porasta zatraženog broja mišljenja povjerenstvo to zapravo ocjenjuje vrlo, vrlo pozitivnim pokazateljem obzirom da je institut mišljenja zapravo zamišljen kao mogućnost koja se daje dužnosniku kada se nađe u dvojbi da li je određena situacija sukladna načelima obnašanja javne dužnosti. Tu se polazi od pretpostavke da je dužnosniku jasno što zakon propisuje i da ono što je definirano zakonom samo po sebi nije sporno. Sporna su eventualno nekakva etička načela koja zakonom nije moguće propisati te se tu traži uputa od povjerenstva kako pravilno postupiti u cilju zaštite vlastite vjerodostojnosti. U odnosu na postupak izmjene i dopune zakona povjerenstvo može biti sudionik javne rasprave o boljim zakonskim rješenjima te ponuditi svoje prijedloge i rješenja na temelju iskustva u primjeni ovog zakona i njegove prakse. No, činjenica je da do eventualnih budućih izmjena i dopuna povjerenstvo primjenjuje zakon koji je donijet 2011. godine onako kako on glasi, niti liberalno, niti konzervativno nego u doslovnom tumačenju njegovih odredbi. Povjerenstvo se može obvezati da napravi analizu prakse koja proizlazi iz dosadašnjeg rada te na temelju toga organizirati niz okruglih stolova na kojima bi se moglo detaljnije raspravljati o pojedinim institutima iz ovog zakona i kako ih najprimjerenije unaprijediti. No pri tome kada govorimo o izmjenama i dopunama zakona treba voditi računa o tome da je prvi zakon donijet 2003. godine, da se potom mijenjao sukcesivno gotovo svake godine, možda uz iznimku jedne te da to sigurno ne doprinosi pravnoj sigurnosti. Obzirom da su povodom 15 pokrenutih upravnih sporova upravni sudovi donijeli svega dvije konačne pravomoćne odluke možda bi bilo poželjno još neko vrijeme pričekati da se neki procesni instituti iskristaliziraju i kroz stajališta

zaključcima o onome što zapravo predstavlja suštinu problema. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo predsjednice povjerenstva. Puno puta u današnjoj raspravi bili su spominjani lokalni dužnosnici i vi ste isto i vi ste isto u vašem završnom obraćanju pa me je to potaklo da se javim da malo spomenem neke stvari. Naravno, spominju se i u javnosti pa i u medijima često puta onako sa bombastičnim natpisima kreće hajka na lokalne dužnosnike, to su određeni šerifi, oni rade ovakva čuda, onakva nepodopštine, a mnogi muku muče kako napraviti nešto, poboljšati kvalitetu življenja od vrtića. Sad naravno s ovim porezom novim što će biti bit će još u manjoj mogućnosti. Ali to su druga neka pitanja. Mene je potaklo na repliku ono gdje ste vi spominjali poslije lokalnih izbora prošle godine da je oko 3000 dakle administrativnih provjera bilo. Pa i u tom dijelu su se ukazala neka pitanja možda koja zaslužuju i i određeni odgovor. Bilo je u tim provjerama određenih upita koliko vrijedi vaša nekretnina, a mi znamo da tržište nekretnina u našoj Lijepoj našoj je takvo kakvo je, nikakvo. Koliko vrijedi vaše poljoprivredno zemljište? Ako znamo tko je ovlašten da dade vrijednost nekretnine, znamo, ja u svojoj općini znam da nije prodana nitijedna. nitijedna. Znači, ona u tržišnom smislu ne vrijedi ništa. Znači, to je taj dio. Za onoga koji živi u toj nekretnini vrijedi neizmjerno jer u njoj živi, ako porezna neće dati podatke, ako treba za valjanu ocjenu trebaš angažirati ovlaštenog sudskog vještaka koji naravno košta, isto tako, dakle, ne možeš dati valjan podatak. Molim lijepo, to je bitno za razmisliti i o tome se očitovati. To je jedna stvar. Druga stvar je pitanje, kaže ili eventualno dionice, govorimo o … dionicama, koliko vrijedi… … /Upadica Stazić: Vrijeme./ … … nitko od nas nije nikakav stručnjak za te dionice pa da može …. Postoje podaci, molim lijepo. Hvala. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Povjerenstvo je povodom tih administrativnih provjera u prošloj godini donijelo sveukupno pa preko tisuću zaključaka kojima se dužnosnike upućuje da pravilo i potpuno ispune izvješće. Vrlo često su se zaboravile u izvješću, u onom obrascu kako je sada propisan na snazi, navesti podaci o tržišnoj vrijednosti nekretnine. Povjerenstvo je tu dalo tumačenje da je zapravo riječ o okvirnoj tržišnoj procijeni, dakle nije potrebno angažirati sudskog vještaka, a što se tiče dionica, bilo je potrebno navesti njihov broj i njihovu nominalnu vrijednost. Inače na našoj internet stranici možete pronaći i uputu, to je također jedna od smjernica i uputa koje je donijelo Povjerenstvo u prošloj godini, nije posebno naglašeno u ovom izvješću, dakle, uputu o pravilnom popunjavanju obrasca. Na svim provedenim edukacijama Povjerenstvo dijeli određene materijale pa je u tim materijalima i uputa o tome kako pravilno i potpuno ispuniti obrazac. Iskustva u tim administrativnim provjerama sigurno će biti značajan doprinos prilikom propisivanja novog obrasca izvješća o imovinskom stanju za koje, kao što sam već istaknula, se Povjerenstvo svim silama trudi stvoriti sve preduvjete da on može biti implementiran početkom sljedeće godine. Naravno, za to je potrebno da postoji određena politička volja i konsenzus da se to provede u djelo, a ja vjerujem da će ona i postojati obzirom da to ide na ruku ne samo samim dužnosnicima koji će jednostavnije, lakše, preglednije, sažetije podnositi ta izvješća, nego će i Povjerenstvo dobiti bolji alat za vršenje provjere podataka koji se u tim izvješćima nalaze. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem predsjednici Povjerenstva, Daliji Orešković i zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na Izvješće